**Šeks, Vladimir (HDZ)** Sljedeća točka: - Konačni prijedlog Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, Raspravu su proveli Odbor za lokalnu i područnu samoupravu, zakonodavstvo, europske integracije, razvoj i obnovu, regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Karlo Đurašić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. **Đurašić, potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene saborske zastupnice i uvaženi saborski zastupnici. Na početku svog današnjeg predstavljanja nacrta konačnog zakona, prijedloga o Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, osvrnuo bih se na značaj regionalne politike u Republici Hrvatskoj i potrebu njenog koordiniranog osmišljavanja i vođenja te njeno mjesto i ulogu u procesu pridruživanja Europskoj uniji. Zadaća regionalne razvojne politike je omogućiti svim našim regijama da ostvari svoj potencijal, iskoriste mogućnosti za održiv razvoj i blagostanje svojih stanovnika. Posvećujući pri tome dodatnu pažnju područjima koja zaostaju u razvoju. Svi mi ovdje itekako smo svjesni negativnih učinaka koje donosi produbljivanje političko gospodarskih razvojnih nejednakosti. Rezultat kojima su velike razlike uvjetima života u različitim dijelovima naše zemlje. Uzet ćemo jedan primjer da bruto državni proizvod po glavi stanovnika u 2007. godini u našoj najrazvijenijoj županiji tj. Gradu Zagrebu, bio je tri puta veći nego u Brodsko-županiji i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Također kada usporedimo administrativne tj. NUC razine NUC regije, vidimo da je najrazvijenija središnja Hrvatska, gotovo dva puta razvijenija od Panonske Hrvatske. To je zbilja jedan razlog više da se razmisli o mjerama koje treba poduzeti da bi se te razlike izjednačile i dovele koliko toliko na jednu primjerenu razinu. Dosadašnji izvori financiranja regionalnog razvoja u Republici Hrvatskoj pored domaće komponente i naših proračunskih sredstava odnose se i na pretpristupne fondove Europske unije, tako da mi u ovoj godini smo koristili iz tih fondova nekih 145 milijuna eura godišnje. Ulaskom naše zemlje u europsku zajednicu, odnosno Europsku uniju, ta sredstva će se znatno povećati. Da bi vam samo dočarao koliki je značaj Europska unija predaje kohezijskoj politici više od 35% proračuna Europske unije ide na kohezijsku politiku, odnosno na regionalni razvoj unutar A to iznosi u novcu 38 milijarde eura godišnje u odnosu na 865 milijardi koliko iznosi europski proračun. To pokazuje dvije stvari. Pokazuje veliku pažnju i osjetljivost Europske unije prema regionalnom razvoju i kohezijskoj politici, a i ukazuje na jedan veliki problem koji ima i Europska unija i ne krije ga zbog velikih razlika u razvijenosti njezinih članica. Mi kao zemlja ulaskom u Europsku uniju koristit ćemo određene strukturne i kohezijske fondove. Ti strukturni i kohezijski fondovi za 2012. godinu iznosit će cca 1,8 milijardu eura. Da li ćemo mi taj novac i kako ćemo povući to ovisi od naših apsorpcijskih kapaciteta, odnosno od mogućnosti da taj novac privučemo k sebi. Mi ćemo imati tu mogućnost, a isto tako trebat ćemo participirat u Europskoj uniji, odnosno plaćajući europski porez negdje cirka 610 milijuna eura godišnje. Ukoliko mi ne budemo imali apsorpcijske mogućnosti da to povučemo može nam se dogoditi kao nekim zemljama koje su pristupile Europskoj uniji 2004. i 2006. godine da nisu uspjele povući ni ona sredstva koja uplatili u europski fond. Prema tome, to je još jedan od razloga zbog kojih mi moramo napraviti okvire, odnosno donijeti ovaj zakon kako i na koji način ćemo ojačati naše kapacitete, kako apsorpcijske tako i ljudske jer ljudi su tu veoma važni, ljudi koji prave projekte. I ne projekte po našim normama, nego projekte po europskim normama. Jer mi u Europi ćemo u Europskoj uniji imati i svoje takmace. Novaca nikad nema više nego projekata barem ja ne znam. I doći ćemo u priliku da će naši takmaci biti jedna Bavarska ili neka druga država. Recimo Bavarska je regija. Ima 80 milijuna stanovnika i to je jedna regija u Njemačkoj i to će biti naš suparnik recimo u dobijanju nekih projekata. Znači, mi se uistinu moramo dobro pripremiti na ono što nas čeka. .../Upadica Šeks: Malo bi previše Bavarska imala 80 milijuna. Malo bi previše imala 80 milijuna Bavarska. Osam, e da, da./... Izvinite, 8 milijuna. Hvala potpredsjedniče. Također, htio bih se osvrnuti kako je danas riješena regionalna politika u Republici Hrvatskoj. Ona je riješena na fragmentalan način, tj. ona se provodi kroz četiri odvojena zakona. Znači, kroz Zakon o otocima, kroz Zakon o područjima od posebne državne skrbi, kroz Zakon o brdsko-planinskom području i kroz Zakon o posebnom Zakonu o gradu Vukovaru. To su zakoni koji u principu se bave saniranjem posljedica rata ili nekim drugim posljedicama posljedicama koje su nastale tijekom vremena kao depopulacija stanovništva i raseljavanje. Ali one ne donosu ništa novoga i ne bavu se razvojem. Tako imamo neka područja u posebnoj državnoj skrbi koja su recimo po komunalnoj i socijalnoj infrastrukturi dosegli jedan moglo bi se reći zavidan razvoj, a u isto vrijeme imaju nezaposlenost statičku. Što znači da bi to trebalo riješiti ove probleme na jedan sustavni način i zato predlažemo ovaj zakon koji bi te stvari sve skupa ukomponirao i riješio na najbolji mogući način. Nacrt Konačnog prijedloga zakona o regionalnom razvoju uzima u obzir sve spomenuto, te postavlja pravni temelj upravljanja politikom regionalnog razvoja u Republici Hrvatskoj usklađen sa praksom i zahtjevima koji proizlaze iz predpristupnih obaveza Republike Hrvatske prema Europskoj uniji. Osim što uvodi inovativni pristup u regionalnoj, razvojnoj politici, Nacrt zakona o regionalnom razvoju vodi računa i o usklađenosti sa zahtjevima i osnovnim načelima Europske unije u tom području kao što su načelo solidarnosti, načelo jednakih mogućnosti, načelo partnerstva i suradnje, načelo strateškog planiranja i načelo udruživanja financijskih sredstava. Predloženim zakonom uređuje se nekoliko veoma značajnih pitanja za našu zemlju. Uvodi se praksa partnerstva kao osnovne metode rada u oblikovanju regionalne politike, uvodi se jedinstven model ocjenjivanja i razvrstavanja jedinica područje lokalne samouprave. Određuju se osnovni planski dokumenti putem kojih se programira regionalni razvoj čime se stvar usaglašena i ujednačena osnova vođenja sveukupne politike regionalnog razvoja. Jasno se određuje uloga i odgovornost nositelja regionalne politike na svim razinama. S obzirom da Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske na sustavan način rješava pitanje objektivnog razvrstavanja jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti, te se njime potiče konkurentnost među općinama, gradovima i županijama što je veoma važno kako bi se pokrenuo razvoj temeljen na kvalitetnim projektima važnim za pojedina područja i potrebnim za njihovu dugoročnu održivost i s obzirom da je on preduvjet uvođenja kvalitetnih promjena koje su bitne i za provedbu kohezijske politike u Republici Hrvatskoj kao što su strateško planiranje, usaglašavanje ciljeva i prioriteta na lokalnoj regionalnoj i nacionalnoj europskoj razini predlagatelj smatra kako je usvajanje ovog zakona neophodno za stvaranje potrebnih preduvjeta za ravnomjerni gospodarski rast i razvoj Republike Hrvatske, te smanjenje jaza s europskim prosjekom. Hvala Hvala. Odbori. Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo, predsjednik odbora gospodin zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. Hvala. i 10. prosinca 2009. godine Prijedlog zakona o regionalnom razvoju s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 26. studenog 2009. godine. Odbor je sukladno odredbi članka 88. Poslovnika Hrvatskog sabora raspravu o navedenom prijedlogu zakona proveo u svojstvu matičnog radnog tijela, te se nije protivio prijedlogu predlagatelja o primjeni hitnog postupka u njegovom donošenju. Predstavnik predlagatelja je u uvodnom izlaganju iscrpno obrazložio razloge zbog kojih se predlaže donošenje Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Tako je istaknuto da ovaj prijedlog zakona ne znači samo daljnje usklađenje našeg zakonodavstva s pravnom u području regionalnog razvoja, nego isti predstavlja normativni okvir kako za kadrovsko pripremanje, tako i za učinkovito korištenje sredstava predpristupnih i strukturnih fondova Europske unije za konkretne programe i projekte regionalnog razvoja. Članovi odbora upoznati su s pisanim mišljenjima koje je na Prijedlog zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske s Konačnim prijedlogom zakona dostavila udruga gradova u Republici Hrvatskoj. Nakon uvodnog izlaganja predstavnika predlaganja dajući potporu donošenju ovog zakona, većina članova odbora ocijenila je kako je isti trebalo donijeti znatno ranije, a u cilju bržeg, ujednačenijeg regionalnog razvoja Republike Hrvatske. Međutim u cjelovitoj raspravi koja je uslijedila, većina članova odbora je izrazila žaljenje što u ovom zakonu nije prethodilo donošenje strategije regionalnog razvoja, na što je u svom mišljenju ukazala udruga gradova u Republici Hrvatskoj. U raspravi je nadalje istaknuto da će ključnu ulogu u smanjenju društveno gospodarske nejednakosti na regionalnoj lokalnoj razini imati takova regionalna politika koja će kroz zakon jasno definirati kriterije, ciljeve, rokove i kontrolne mehanizme izgradnje izgradnje ukupnog razvojnog potencijala. Stoga je iznešeno da ovaj zakon, ali buduća strategija regionalnog razvoja, treba stvoriti preduvjete, kako bi svi dijelovi zemlje biti osposobljeni pridonositi nacionalnom održivom razvoju i konkurentnosti i to boljim povezivanjem lokalnih i regionalnih potreba. To će se postići ukoliko dođe do veće povezanosti, ujednačenosti naših proračunskih i europskih troškova. S tim u vezi izraženo je mišljenje kako postoji bojazan da uslijed kadrovske neekipiranosti s osnova plaćanja europskog poreza više uložimo sredstava nego ih ih budemo u stanju povući iz predpristupnih, a kasnije i strukturnih fondova, za konkretne projekte regionalnog razvoja. Tijekom daljnje rasprave postavljam pitanje zbog čega se strategija regionalnog razvoja donosi sukladno u razdoblju od trajanja strategije Vladinih programa, a onda i ciljevi prioriteti definirani u strategiji regionalnog razvoja predstavljaju smjernice pri izradi strategije Vladinih programa, odnosno da li je to predviđeno i za strategije u drugim područjima. Skrenuta je pozornost kako bi bilo dobro da se provedbenim propisom uređuje i sadržaj te metodologija izrade strategije, kako je to predloženo u članku 14. za županijske razvojne strategije. Neki članovi odbora izrazili su stav kako je zbog uloge i značaja regionalnog razvoja za cjelokupni gospodarski razvoj države u zakonu trebalo odrediti da strategiju regionalnog razvoja donosi i Hrvatski sabor, kako je to bio slučaj za mnoge druge sektorske strategije, strategije upravljanja vodama, strategija održivog razvoja, strategija energetskog razvoja i drugo. No budući da se predlaže da isto donosi Vlada za trogodišnje razdoblje, u njenu pripremu i izradu potrebno je uključiti širu javnost. U raspravi je izneseno da je kod ocjenjivanja stupnja razvijenosti i kod razvrstavanja jedinica područne, regionalne i lokalne samouprave u zakonu trebalo jasnije odrediti kriterije. Naime, nedorečeno je zbog čega kao kriterij nije uzeta površina u konfiguraciji terena za navedene jedinice, zatim zbog čega nije jasnije navedeno što sve ulazi u prihod po glavi stanovnika, jer …/Govornik se ne razumije./… npr. ne plaćaju komunalne naknade, a neke da, i predloženo kako bi bilo dobro i korisno u provedbi ovog zakona napraviti cjelovitu analizu po županijama u cilju pomoći koje bi iste pružale jedinicama lokalne samouprave u pripremi i izradi konkretnih projekata regionalnog razvoja. Podržavajući načelo partnerstva na razini statističke regije u odabiru i izradi i praćenju projekata, predloženo je da se jasnije uredi sadržaj provedbenog propisa koji se odnosi na partnersko vijeće, na način da istim bude regulirano i njegovo osnivanje. Članovi odbora su također podržali prijedlog udruge gradova u Republici Hrvatskoj da se odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave, koje donosi Vlada, zbog javnosti i transparentnosti objavljuje u "Narodnim novinama". Nadalje skrenuta je pozornost da u izvještavanje o provedbi regionalne i razvojne politike treba uključiti i Hrvatski sabor i to na način da Vlada podnosi godišnje izvješće o rezultatima provedbe programa središnje razine Hrvatskog sabora. Iako je u raspravi ocijenjeno da će ovaj zakon, kao i buduća strategija regionalnog razvoja, nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju trebati znatnije mijenjati, ipak je većina članova odbora dala potporu njegovom donošenje. Na kraju rasprave iznesen je prijedlog da prihvaćajući u raspravi iznesene neke primjedbe i prijedloge, s kojima se složio predstavnik predlagatelja, odbor podnese određeni broj amandmana na navedeni zakon. Na temelju provedene rasprave Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo Hrvatskog sabora većinom glasova odlučio je predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske uz sljedeće amandmane. Prvo na članak 18. U članku 18. u stavku 4. iza riječi "vezana uz" dodaje se riječ: "osnivanje". Obrazloženje. Ovim amandmanom preciznije se uređuje sadržaj provedbenog propisa koji se odnosi na partnersko vijeće. Drugo, na članak 27. U članku 27. dodaje se stavak 2. koji glasi odluka iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u "Narodnim novinama". Obrazloženje. Ovim amandmanom omogućava se javnost i transparentnost kod donošenja odluke o razvrstavanju temeljenoj na izračunu indeksa razvijenosti što je jedno od načela regionalnog razvoja, a i uvažavanja principa utvrđenih u Europskoj povelji o lokalnoj samoupravi. Hvala. Kolega možete odmah ostati. Klub zastupnika HNS-a, gospodin zastupnik Zlatko Koračević. **Koračević, Mi u klubu Hrvatske narodne stranke bili smo u izuzetno velikoj dilemi da li podržati ovaj prijedlog zakona ili ga ne podržati. Ponavljam mislim da ćemo ga podržati. Zašto dilema? Govoriti o potrebi institucionalnog ustrojstva mehanizma i sustava koji potiče regionalni razvoj, a koji je značaj regionalnog razvoja mislim da nema potrebe govoriti, to svatko od nas zna. Posebno svi oni koji su bili u prilici voditi lokalnu upravu. Prije svega općine i gradove, a i u zadnje vrijeme i županije. Jer po sadašnjem sustavu sigurno da županije su potpuno nepotrebna institucionalna, institucionalni dio lokalne uprave. Služi samo transferu iz državnog proračuna na korisnike u okviru županije. I smatramo s tim više što izuzetno velika sredstva preko milijardu i pol, milijardu i 700 milijuna eura nam je na raspolaganju kao potencijal u smislu financiranja projekata koji su nužni za regionalni razvoj, smatramo da strategiju regionalnog razvoja prije svega je trebalo donijeti davno prije u ovom Hrvatskom saboru, ne na Vladi kao što se sada predlaže, nego u Hrvatskom saboru kao jedinom predstavniku javnosti sa izvornim izbornim mandatom. I u planu još prijašnje Sanaderove Vlade bilo je za razdoblje 2008.-2011. usvajanje povelje o lokalnoj i regionalnoj samoupravi u cijelosti, rok prvo tromjesečje 2008., usvajanje strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske do 1. svibnja 2008., usvajanje Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske do 31. prosinca 2008., i na kraju osnovati zajednički tim koji će izraditi strategiju fiskalne decentralizacije i Zakon o financiranju jedinica lokalne i regionalne samouprave do 30. lipnja 2008. godine. Je li bilo što od toga doneseno? Nula. Niti usvajanje povelje o lokalnoj i regionalnoj samoupravi, niti strategija regionalnog razvoja, niti Zakon o regionalnom razvoju, a da o strategiji fiskalne decentralizacije, Zakon o financiranju osim onih kozmetika koje smo morali napraviti nedavno zbog poker automata, biljara i ovih stvari, nije napravljeno ništa i to j odluka Vlade, ili svijest Vlade o stvaranju infrastrukture nužne za regionalni razvoj. Istovremeno, svima nam je poznato jer je provedena široka javna rasprava i strategije o regionalnom razvoju, ona je provedena, bili smo sudionici toga, javnost je bila uključena, Strategija koja je bila gotovo još početkom 2008. godine, zakon o regionalnom razvoju kao posljedica, sasvim drugačiji nego ovaj, puno detaljniji, puno preciznije određuje obveze pojedinih institucija u sustavu regionalnog razvoja počevši od središnje države do lokalne razine. Međutim, zašto ti dokumenti nisu ušli u saborsku proceduru i zašto nisu usvojeni. Zašto smo sada dovedeni u vremenske škare ako ne usvojimo ovo, definitivno smo i zadnju kakvu takvu institucionalnu mogućnost propustili, zadnju kakvu takvu mogućnost u stvaranju institucionalnog okvira za pripremu mogućnosti i potencijala koji nam je otvoren ulaskom u Europsku uniju koji se mjeri u preko milijardu i pol eura. I pitanje koliko ćemo toga realno uspjeti iskoristiti, to je izuzetno veliko pitanje, to danas nitko u državi ne može dati taj odgovor. Osim one sumorne procjene da ćemo više plaćati Europskog poreza nego ćemo povlačiti sredstava, jer projekata i programa nemamo, nismo ih stvorili, institucionalno nismo postavili sustav vjerojatno ma se može desiti da zbog većeg iznosa kojega ćemo uplaćivati kao Europski porez s druge strane manjeg iznosa povlačenja, da ćemo s onom razlikom praktički mi financirati razvoj nekih drugih europskih regija, Bavarske ili neke druge. Vrlo lako nam se to može desiti, ukoliko povučemo manje nego ćemo platiti Europskog poreza.

Ta Strategija i taj Zakon propisivao je vrlo jasne kriterije temeljem kojih određene jedinice lokalne uprave, temeljem kojih određena jedinica regionalne uprave ima ima pravo na sredstva državnog proračuna, i nema više podjele sredstava iz državnog proračuna temeljem političke podobnosti, nema više kupovanja političke podrške sa državnim novcima jer su pravila igre i kriteriji postavljeni. Međusektorski, ministarstva trebaju surađivati, logika govori da međuresurski ministarstva surađuju na zajedničkom na projektima u pojedinim jedinicama lokalne samouprave, i to je tom Strategijom i tim Zakonom je propisano. propisano. Ovdje u ovom zakonu na žalost toga nema. Dugoročni financijski strateški okvir da županije, općine i gradovi imaju viziju, imaju nekakvu sigurnost da mogu planirati dugoročne projekte, ovaj Zakon vrijedi na tri godine, Zakon ne vrijedi na tri godine nego strategija se podnosi na tri godine i po ovom Prijedlogu zakona Strategija daje smjernice Vladinim programima Strategija daje smjernice Vladinim programima a ona je sastavni dio vladinog programa. Teško je logično spojiti, ali moram logično spojiti jer mi drugih programa nemamo pa smo sada prisiljeni samo na vladine programe koji su vezani po Zakonu o proračunu, kada govorimo o regionalnom razvoju. Prema tome, sami smo sebe doveli u jednu vrlo nezgodnu situaciju jer ne prihvaćamo transparentnost, ne prihvaćamo sustav koji omogućava rješavanje realnih potreba a da bismo s druge strane omogućili sustav pojedincima u tijelima državne uprave da svojim dolaskom u određenu regiju glume djeda mraza pa bez obzira da li toj regiji u tom trenutku ta sredstva trebaju, vrlo vjerojatno trebaju, ali da li su tu uključeni kriteriji potrebe temeljem indeksa razvijenosti što je odlična stvar i drago mi je da je Vlada prihvatila prijedlog amandmana matičnog odbora nakon nakon ocjene indeksa razvijenosti svih općina i gradova i županija da se to objavi u Narodnim novinama jer u Prijedlogu zakona toga nije bilo, da općine i gradovi imaju institucionalnu mogućnost eventualno žalbe, prigovora i svega ostaloga. Šteta je što onih 5 kriterija koji ulaze kao kriteriji za ocjenu indeksa razvijenosti određene općine, grada ili županije, šteta što oni nisu precizirani u ovom zakonu, to je šteta zbog transparentnosti. Međutim, da će u Strategiji regionalnog razvoja i nadamo se da će je Vlada donijeti u rokovima koji su propisani u ovom Zakonu nadamo se da će biti poznati, da će biti transparentni, da se neće mijenjati ovisno o tome kada i gdje i u koje vrijeme pojedinu općinu ili grad treba svrstati u potpomognuto područje, nadamo se da će taj dio biti transparentan, ali ponavljam šteta je u ovom Prijedlogu zakona to ne piše. MI u Klubu Hrvatske narodne stranke smatramo kada govorimo o regionalnom razvitku, da prije svega mehanizmi provedbe a što ovim zakonom nije u cijelosti zadovoljeno, nadamo se da će strategiju, da mehanizmi provedbe moraju biti zadovoljeni kroz odgovornost za upravljanje na svim razinama, središnjoj, regiji županijskoj, da upravljanje sustavom regionalnog razvoja mora ići kroz institucionalnu strukturu koja u ovom Prijedlogu zakona nije u cijelosti riješena, i drugačije nego po onom prvom Prijedlogu zakona koji nikada nije uvidio svjetlo dana na Vladi niti u Saboru, jer sada imamo vertikalu resornog ministarstva Agencije za regionalni razvoj NUC 2 regije, gdje je na NUC 2 regiji partnersko vijeće će biti to koje će odlučivati koji projekti s pojedine županije u okviru NUC 2 regije će imati prolaz ili neće imati prolaz, a partnersko vijeće je samo savjetodavno tijelo kojega čine predstavnici javnog sektora, civilnog sektora i gospodarstva što je potpuno logično, međutim, institucionalno tko je taj, da li će to Agencija za regionalni razvoj vidjet ćemo. Međutim, županijske razvojne agencije su isključivo u funkciji ili neka druga tijela u funkciji da programe koji se koji se eventualno naprave ili rode u pojedinoj općini, gradu ili županiji da ih ubacuju, upisuju u centralni registar, ali povezivanje na županijskom nivou. A smatramo, mi u klubu Hrvatske narodne stranke smatramo, da na županijskoj razini je također trebalo napraviti partnersko vijeće institucionalno kroz ovaj zakon jer na nivou županije u okviru općina i gradova treba definirati definirati koji su to razvojni projekti, a i generalno tko je taj tko će odrediti koji su to lokalni projekti sukladni nacionalnim projektima i da podržavamo one lokalne projekte koji su sastavni dio nacionalnih projekata. Prema tome, čitav niz pitanja otvoren, ali s obzirom da smo dovedeni, doslovce dovedeni, u jedan vremenski tjesnac kad doslovce trebamo reagirati na način ajmo išta nego ništa, u tom smislu i iz tog razloga Hrvatska narodna stranka će dati podršku ovog zakona, ali uvjereni smo, prije prije svega smatramo da strategiju regionalnog razvoja treba raspraviti Hrvatski sabor i mislim da bi to bio minimum pristojnosti prema ljudima ljudima koje zastupamo u Hrvatskom saboru, prema svim onim regijama koje su nam dale podršku da ih predstavljamo u Hrvatskom saboru. Mislim da bi bio minimum pristojnosti da se o strategiji regionalnog razvoja raspravlja upravo u Hrvatskom saboru, ako već nemamo mogućnost rasprave o strategiji regionalnog razvoja raspravljati u Hrvatskom saboru bio bi minimum pristojnosti da Vlada podnosi izvješće Hrvatskom saboru učincima provedbe one strategije koje će sama donijeti. Meni je žao što predlagač nije usvojio taj amandman, a bio je prijedlog matičnog odbora. Međutim, kao što smo vrlo jasno rekli nažalost sve činjenice i događanja i razvoj govore nam u prilog kad smo raspravljali o Državnom proračunu za 2010. godinu da ćemo uskoro raspravljati o rebalansu i gotovo smo uvjereni da ćemo uskoro raspravljati o rebalansu. Ja sam gotovo siguran da ćemo uskoro i u ovom Hrvatskom saboru raspravljati o izmjenama Zakona o regionalnom razvoju, a Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo će tokom 1 mj. i održati jednu tematsku raspravu o strategiji strategiji regionalnog razvoja već kad nemamo mogućnost u hrvatskom Parlamentu o tome raspravljati, raspravljati ćemo u okviru odbora i pokušati kroz odbor dati smjernice Vladi koja su naša razmišljanja kao saborskih zastupnika i koje su poruke onih koje zastupamo u Hrvatskom saboru u smislu izrade buduće strategije regionalnog razvoja koja već bila jedna verzija napravljena 2005. godine u okviru Ministarstva mora I ponavljam 2008. godine u okviru Ministarstva za regionalni razvoj međutim nažalost nije dobilo svoju verifikaciju i na Vladi i u Saboru, a ponavljam ušli smo u vremenski tjesnac od cca 2 godine kad se trebamo pripremiti i polučit preko milijardu i pol potencijala, ali ako uspijemo barem onaj dio kojega smo, nažalost, kojega ćemo platiti, a to je 609 milijuna eura poreza, ako uspijemo taj dio pokriti napravili smo jedan veliki iskorak. Prema tome, uz žaljenje zbog neučinjenoga mi ćemo podržati ovaj prijedlog Zakona o regionalnom razvoju. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Jedan ispravak, gospođa zastupnica Dubravka Šuica. bilo je tu niz netočnih navoda, a u svom pesimističnom izlaganju gospodin Koračević je između ostalog rekao da nije ovaj Sabor raspravljao o Povelji o lokalnoj regionalnoj samoupravi. Koliko ja znam ratificirana je u svojoj cijelosti Europska povelja o lokalnoj regionalnoj samoupravi u ovom Saboru. Drugi netočni navod da je jedini predstavnik javnosti je Sabor, a nije Vlada. Naravno da nije točno da je to Vlada, a ako već o tom pitanju razgovaramo onda bi pravi predstavnik javnosti u ovom pitanju bio Županijski dom Sabora i kad bi mogli raspraviti regionalnu politiku, a budući da je on ukinut ostaje nam kroz ove druge vidove i vjerovati Vladi da će strategija regionalnog razvitka Hrvatske biti usvojena na zadovoljstvo svih regija i svih jedinica lokalne uprave i samouprave. Žao mi je što nisam mogla repliku po ovom pitanju. Klub zastupnika SDSS-a, gospodin zastupnik Mile Horvat. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče. Ja ću pokušati u ime kluba SDSS-a reći naš stav i naše viđenje zakonskog teksta i cijele problematike koja je inicirala da se ovaj zakonski tekst donese. Dakle, slično kao i prethodni moj kolega što je govorio iz HNS-a, mi smo u klubu raspravljali o ovom tekstu i bili smo u velikoj dilemi kakav konačni stav prema ovom tekstu zauzeti. No ipak uvažavajući ono što nam je rečeno jučer i na odboru, uvažavajući činjenicu da ovog trenutka ova problematika nije regulirana nikakvim propisima, dakle da postoji nekakav pravni vakuum u ovom slučaju, i uvažavajući činjenicu da se ovo treba što prije na neki način regulirati mi ćemo najvjerojatnije ovakav predložen zakonski tekst i podržati. Međutim, upravo zbog njega kakav jeste, trpi i određenu raspravu pa ću ja pokušati se osvrnuti na sam zakonski tekst, a i na neke druge stvari. zakon je u svakom slučaju dugo očekivan kao što je i sama strategija regionalnog razvoja dugo očekivana. Nažalost nije niti nama prezentirana ni donešena, nije ni raspravljana, zakon je dugo pripreman. Čak imamo informaciju na odboru da je on pripreman godinama ovakav zakonski tekst. Prema tome, samim time se od njega i mnogo očekuje. Mi u SDSS-u očekivali smo i očekujemo još uvijek da ovaj tekst riješi 3 ključne stvari. Prvo da riješi sam okvir ujednačenog regionalnog razvoja, ali da to bude na neki način stvarno realno rješavanje ujednačenog regionalnog razvoja da to ne bude samo deklarativna jedna premisa. Ovdje je izneseno, izneseni su frapantni podaci kolika je velika koliki je disparitet razvoja pojedinih regija, pojedinih lokalnih samouprava raspona od 1 do 3, pa čak od 1 do 50, pa je čak rečena i konstatacija da u kraju od kuda ja dolazim, a to je Baranja postoji jedan visok standard komunalne opremljenosti, ali nažalost postoji i tzv. jedna afrička nezaposlenost. Prema tome, to su nekakvi zadaci koji ti okviri nama trebaju, odnosno da se postave okviri kako bi se ovi zadaci na neki način počeli rješavati. Druga stvar je očekivanje da se razradi instrumentarij koji je sposoban da povuče što više sredstava iz fondova Europske unije, prije svega u korist lokalne a isto tako i regionalne samouprave. Nešto ću kasnije o tom instrumentariju reći kada budem analizirao onu odredbu članka koja se odnosi na same razvojne agencije. I neko naše treće očekivanje jeste da kroz ovaj tekst dade konačna slika i stanje ekonomske snage svih jedinica lokalna i područne samouprave kako bi se napravila da grubo kažem jedna rang lista svih tih jedinica lokalne samouprave kako bi mi vidjeli otprilike gdje se tko gdje se tko nalazi na toj rang listi razvijenosti jedinica lokalne samouprave. Kada smo kod analize proračuna za 2010. godinu rekli da postoji potreba da se hitno donese Zakon o strategiji regionalnog razvoja, da je potrebno da se definiraju jasniji kriteriji pomoći jedinicama lokalne samouprave iz proračuna Republike Hrvatske u toku godine. I kada smo rekli da postoji potreba financijskog osnaživanja jedinica lokalne samouprave na određenim prostorima u idućoj godini baš zbog ovih svih procesa pretpristupnih i restrukturiranja itd., onda svakako nismo mislili da će se to riješiti kroz ovakav jedan zakon koji ima svega u svojoj konstrukciji svega 34 članka. Očekivali smo da on ne bude načelan u tolikoj mjeri u kojoj je on načelan, očekivali smo da on dade nekakva konkretnija rješenja, da nam pruži nekakve konkretnije kriterije u cijeloj ovoj problematici. Mi znamo da u pravnoj praksi postoji više načina donošenja i više modela donošenja i uređivanja legislative pa pa zakoni koji imaju ambicija da ozbiljno urede neku problematiku. Ako je ozbiljna problematika oni to rade na način da se svi instituti koji su od važnosti do detalja u tom zakonu predvide i urede, i u onom svom dispozitivu i sankcijama itd. A isto tako imamo i slučajeve kada se manje popularne slučajeve kada se to uradi na način kao što je to urađeno u ovom tekstu da se postave jedni široki okviri, a da se razrada tih instituta povjeri nekakvoj egzekutivnoj vlasti. U ovom slučaju je sve ovo što mi pričamo i što je najviše izazvalo na neki način prijepora oko ovog teksta jeste, da su svi ti instituti prepušteni na razradu Vlade Republike Hrvatske. Sada bih nešto rekao o samom tekstu kroz analizu pojedinih ovako markantnih članaka ovog zakona. Prvo bih rekao nešto na članak 4. koji kaže da je u jednoj deklarativnoj svojoj formulaciji kaže da je posebno poticanje razvoja potpomognutih područja temelji se na uzajamnoj solidarnosti svih građana. Ja se slažem da je to jedna dobra, fina formulacija. Samo postavljam praktično pitanje. Tko će se iz kojeg regiona koji se nalazi u onom vrlo visokom indeksu razvijenosti odreći svojih nekakvih razvojnih projekata u korist manje razvijenih zato što bi se ispoštovalo to nekakvo načelo solidarnosti? Ja mislim da je to jedna ovako više retorička retorička fraza koja je dobrodošla kao uvod ovog teksta. Ali mislim da to u stvarnosti neće moći biti temelj ovog regionalnog razvitka. U članku 12. imamo pobrojane planske dokumente politike regionalnog razvoja gdje se kaže da je to strategija regionalnog razvoj Republike Hrvatske i dalje strategija županijske razvojne strategije itd. U ovom svemu nije nam jasna nije nam jasna korelacija između županijske razvojne strategije i strategije regionalnog razvoja. Mislim da bi ta korelacija u svim onim svojim elementima, da bi to funkcioniralo kako valja ipak trebalo biti malo preciznije definirano. U članku 14. vidim da je izostavljen PUR dokument. Dakle, on očito više nije nekakav dokument razvoja koji smo do sada imali. A istovremeno u stavku 4. govorimo o definiciji da sadržaji županijskih razvojnih strategija uređuje ministar nadležan za regionalni razvoj. Ja možda ovo krivo tumačim, ali to tako tu piše. Dakle, to je jedna možda nomotehnička stvar koju treba urediti. Ali sadržaj županijskih razvojnih strategija uređuje ministar. Ja mislim da to nije dobra formulacija. Da ovo treba na neki način drugačije u samom tekstu definirati. U članku 17. gdje govorimo o agenciji za regionalni razvoj, kažemo da ju osniva Vlada Republike Hrvatske, što je naravno dozvoljena mogućnost. Međutim, ako kažemo da smo u zadnjih godinu dana zakonskih tekstova osnovali niz agencija kao operativnih tijela pojedinih ministarstava, onda ne vidim razloga zašto upravo ova agencija je nekakav slučaj ... pa ne osnivamo i nju zakonom. Zašto nju sada posebno osnivamo i uređujemo aktom Vlade? Isto tako prilično je suhoparno i općenito su nadležnosti, djelovanja, djelatnosti, poslovi i obim posla te agencije ovdje samo navedeni. u članku 19. se govori o se govori o instrumentima za provođenje područne i regionalne samouprave, odnosno razvoja područne i regionalne samouprave. Ovdje ja pretpostavljam da se misli o županijskim razvojnim agencijama. Pojedine županije već imaju određena iskustva i to pozitivna iskustva. Te agencije funkcioniraju. Imaju čak i određen edukativni nekakav karakter gdje se omogućava i školovanje polaznika pri agencijama. Međutim, ono što hoću da kažem da je ovoj definiciji dana mogućnost da one budu čak i trgovačka društva. Iskustvo govori, naročito iskustvo iz Slovenije iz grada Kranja, da su oni prije nekoliko godina kada su kretali u cijelu tu stvar imali agencije koje su bile na 100%-om financiranju iz proračuna grada, pa im je onda bilo jednostavnije da ih puste malo na tržište. Pa kada su ih pustili na tržište, onda su se oni uglavnom stavili u funkciju jakih privrednih subjekata, gospodarskih subjekata, jer su ih ovi dobro plaćali. svi ti projekti koje su oni radili su praktično bili projekti subjekata, a ne projekti lokalne samouprave. I kad su shvatili da je to u stvari kočnica razvoja lokalne samouprave onda su ponovo došli do modela gdje su rekli da su te vrste agencije isključivo moraju biti javne ustanove u većinskom, odnosno u gotovo sto postotnom vlasništvu lokalne samouprave i financiraju se iz proračuna jedinica lokalne samouprave 75%, a 25% je dozvoljen nekakav prostor za financiranje po urađenom projektu. Ja evo, ako će to pomoći u cijelom ovom konceptu kao nekakvo iskustvo sa prostora odakle dolazim, ja sam bio slobodan da vam to ovdje sad iznesem. I najvažnija stvar jeste za nas članak 22. samoocjenjivanje stupnja razvijenosti jedinica lokalne samouprave temelji se na indeksu razvijenosti. Indeks razvijenosti je conditio sine qua non ovoga cijelog zakona i cijelog ovog projekta. Zašto to kažem? Zato što će iz njega kasnije proizaći niz drugih reperkusija. I upravo iz tog razloga mislim da smo trebali u ovaj tekst bar u onim osnovnim okvirnim elementima predočiti i ugraditi elemente na koji će se, kako će se ocjenjivati i mjeriti indeks razvijenosti pojedinih jedinica lokalne samouprave. Mi smo ih ovdje stavili u određene kategorije i mislimo da smo time posao uradili, a istovremeno smo ovlastili Vladu Republike Hrvatske da nekim svojim kriterijima to uradi i onda ih kasnije na osnovu toga ona razvrsta u te u te stupnje indeksne razvijenosti. Ja mislim da to nije dobro, da smo to trebali ugraditi u zakon. Jer čim bi ono bilo ugrađeno u zakon, u odredbu zakona ono bi automatski bilo podložno i nekakvoj javnoj raspravi i javnoj kritici i na nju bi se moglo očitovati zainteresirane jedinice lokalne samouprave itd. itd. Postoji nekakvo razmišljanje i bojazan da bi kroz neko vrijeme kad se ovaj institut instalira i kad se on počne provoditi u praksi da bi upravo to mogao biti kriterij za za ukidanje određenih jedinica lokalne samouprave. One jedinice sa niskim indeksom razvijenosti se pribojavaju da bi one mogle biti po tom automatizmu direktno na udaru takve jedne reorganizacije. bilo bi dobro da nam se i zvanično kaže kakav je odnos ovog zakonskog rješenja prema postojećim tekstovima, odnosno prema propisima koji se odnose na Fond grada Vukovara, na posebnu državnu skrb itd. pošto to ovdje nije vidljivo, a bilo je riječi da su to paralelni, odnosno odnosno da su to neka stečena prava koja se ovim tekstom neće ukidati, a pitanja ljudi na terenu su upravo suprotno da li će se oni s ovim zakonom ukinuti pa bi bilo dobro da nam to kažete. I na kraju zaključno naša ocjena je da je ovaj tekst trebao biti donešen puno ranije, da je trebao biti puno prije donešen čak i prije donošenja proračuna jer onda bi se po našem mišljenju izbjegle one rasprave iz ove sabornice gdje se vrlo neugodno konotirao sam proračun Republike Hrvatske zbog pomoći određenim jedinicama lokalne samouprave, a onda ćemo kad ustanovimo ove kriterije vidjeti da su upravo te potpomognute jedinice lokalne samouprave i dalje u prvoj najnižoj kategoriji indeksacije svoje razvijenosti i da će one svakako potpadati na žalost svakako će biti potpomognute i Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika SDP-a, gospođa zastupnica Mirela Holy. Izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Na samom početku izlaganja u ime kluba zastupnika i zastupnica SDP-a želim reći da će klub SDP-a podržati donošenje ovog Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, iako je naša ocjena ovog prijedloga zakona niti smrdi, niti miriši, niti štete, niti koristi od njega. Zašto? Zato što i ovaj zakon donosimo iz formalnih razloga zbog farbanja tzv. proeuropske hrvatske fasade pa se u tom smislu bojimo da nas ovaj zakon neće baš jako pripremiti za citiram učinkovito korištenje sredstava predpristupnih i strukturnih fondova Naime, ako do sada nismo izgradili mehanizme za korištenje sredstava iz fondova Europske unije bojimo se da ih nećemo ni ovim zakonom bolje izgraditi. Osim toga, državni službenici i službenice i i koje rade na ovim fondovima uvjeravaju nas da Hrvatska jako dobro koristi ta sredstva u svakom slučaju znatno bolje od drugih zemalja koje su danas nove članice, pa su u tom smislu nedavno pohvalili se sa više od 80% iskorištavanja tih sredstava što ukoliko jest točno i nije loš rezultat. Iako se predlagatelj ograđuje od mogućnosti da ovaj zakon znači, citiram: "intervenciju u pravo na lokalnu i područnu odnosno regionalnu samoupravu" niti smanjenje autonomije lokalnih sudionika u koncipiranju vlastitog razvoja činjenica jest da bi država u nekim izuzetnim slučajevima trebala znatno više intervenirati u poslove lokalne i regionalne samouprave jer su se te iste vlasti u velikom broju slučajeva pokazala nesposobnima riješiti neke iznimno velike, rekla bih čak goruće probleme koje imaju iznimno veliki utjecaj i na pregovore Hrvatske sa Europskom unijom. Konkretno govorim o rješavanju, odnosno ne rješavanju problema gospodarenja, odnosno negospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj jer ni danas gotovo u 2010. godini u Hrvatskoj nemamo sustav gospodarenja otpadom, nemamo ni jedan centar za gospodarenje otpadom. Tko zna, možda bismo danas imali u izgradnji ne jedan već možda pet ili čak 10 centara za gospodarenje otpadom da je Hrvatska prije nekoliko godina, a kada je državna administracija vidjela nemoć regionalnih i lokalnih vlasti da riješe ovaj krupan komunalni problem, rješavanje ovog problema preuzela na sebe. Zakon deklarativno u članku 10. govori o lokalnoj autonomiji. No, ništa se ne govori što se događa ukoliko su jedinice lokalne i regionalne samouprave pokazale da jednostavno nisu sposobne riješiti neke goruće probleme bez intervencije države. Ovaj se prijedlog zakona oslanja na tzv. tri statističke regije: sjeverozapadnu, panonsku i jadransku regiju. Ali činjenica je da te tri regije nikada nisu zaživjele u stvarnosti, pa se postavlja pitanje kako će ovaj zakon to promijeniti. Još jedan problem s ovim prijedlogom zakona jest taj što se u uvodu dokumenta govori da ovaj zakon neće imati financijski učinak na Proračun Republike Hrvatske za 2009. godinu što je vjerojatno i točno jer se nalazimo na kraju godine. Ali će zasigurno imati itekakve financijske učinke na Proračun za 2010. godinu a o tome ovdje ni riječi. Zašto će ovaj zakon koštati? Iz jednostavnog razloga zato što predviđa obavezu donošenja još nekoliko planskih dokumenata politike regionalnog razvoja, a izrada takvih dokumenata nije besplatna, a još više košta njihova provedba. Kada imamo na umu da pojedine županije i lokalne samouprave već sada imaju velikih problema s financiranjem nekih temeljnih dokumenata razvoja, poput primjerice prostorno-planskih dokumenata vidi se da će i ovaj zakon koštati. Zakon u članku 8. govori o udruživanju nekakvih financijskih sredstava, ali nigdje ne precizira iz kojih to izvora. Zakonom se osim toga predviđa osnivanje agencije za razini regionalne samouprave, a i to će koštati. Iako na državnom nivou već postoji Agencija za regionalni razvoj Hrvatske koja je osnovana 2008. godine, nismo sigurni što je ta agencija do sada napravila za regionalni razvoj Hrvatske. Bojimo se ništa, a nismo optimistični da će i u budućnosti biti učinkovitija. Mogući problem vidimo i u prisutnoj političkoj netrpeljivosti između HDZ-ove središnje vlasti i onih regija u kojima nije na vlasti HDZ, čime bi se mogle ugroziti odredbe o partnerstvu i suradnji, time više što je to partnerstvo deklarativnog, a ne baš obvezujućeg tipa. U članku 9. ne pojašnjava se na koji će se način pratiti i vrednovati provedba politike regionalnog razvoja, a u članku 10. koji govori o održivosti, govori se o razvoju raznolikosti kulturnog bogatstva, bez ikakvog objašnjenja što to konkretno znači. Zakonom je predviđeno da Vlada donosi strategiju regionalnog razvoja Hrvatske, ali se iz zakona ne vidi hoće li Vlada prilikom izrade strategije konzultirati lokalne i regionalne vlasti, na koji način i u kojoj mjeri će uvažavati naputke s nižih razina. Postavljamo i pitanje zašto tu strategiju ne donosi Sabor Republike Hrvatske, kao druge primjerice strateške dokumente, a ovo bi trebao biti doista važan strateški dokument. U članku 22. govori se o indeksima razvijenosti, na takav način iz kojeg je vidljivo da Vlada još uvijek nema ideju kako i na koji način definirati taj indeks razvijenosti. U članku 25. koji govori o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave, po stupnju razvijenosti imamo jednu kategoriju više od one kojima se razvrstavaju jedinice regionalne samouprave, odnosno pet umjesto četiri, pa se postavlja pitanje ako su evidentno mnoge lokalne samouprave toliko siromašne da su ispod 50% prosjeka Hrvatske, ne bi li trebalo prvo ozbiljno poraditi na značajnoj smanjenju broja lokalnih samouprava. Kako se tu usprkos pompoznim najavama premijerke i resornog ministra Mlakara nije dogodilo, a izgleda da se i neće dogoditi, čini se da i ovdje radimo po principu prvo drugi korak, a tek onda prvi. Upozoravam i da u članku 33. stavku 2. koji govori o donošenju pravilnika o središnjoj bazi razvojnih projekata iz članka 15. nije stavak 4., kako piše u prijedlogu, već stavak 5. pa bi to trebalo korigirati u I na kraju naglašavamo da ovaj zakon nije ništa drugo no dekor zakon, te da zbog toga ne smijemo imati nikakve iluzije da će njime Hrvatska krenuti u pravcu ravnomjernijeg ili uopće bilo kakvog regionalnog razvoja. Od njega neće biti neke štete, ali zasigurno neće biti ni neke koristi, a to nije nešto što bi nas trebalo razveseliti i zadovoljiti.

Hrvatske demokratske zajednice podržava ovaj prijedlog zakona. Znamo da je jedno od najznačajnijih poglavlja u pregovorima između Europske unije i Republike Hrvatske regionalna politika, jer i raspolaže sa više od 30% budžeta Europske unije, ali izrada programa vezanih uz regionalni razvoj i njihova provedba zahtjeva sasvim jasnu administrativnu organizaciju koja uključuje suradnju između javnog i privatnog sektora. Da bi Republika Hrvatska pristupila uopće strukturnim fondovima Europske unije, mora pokazati svoju sposobnost planiranja i provedbe regionalnih razvojnih politika, u skladu sa praksom Materija regionalnog razvoja u Republici Hrvatskoj nije sustavno uređena dosad općim propisom kojim bi se omogućilo izgraditi odgovarajući sustav planiranja i upravljanja politikom regionalnog razvoja. Nedostaju također mehanizmi koordinacije razvojnih aktivnosti na razini središnjih tijela državne uprave, ali i središnje razine sa nižim razinama upravnog sustava Republike Hrvatske. To donekle umanjuje i potreban legitimitet, ali i mandat središnjih tijela državne uprave za učinkovito i primjereno vođenje politike regionalnoga razvoja, utemeljene na suvremenim načelima i praksi, koji osiguravaju postizanje optimalnog učinka mjera razvojne politike. Politika regionalnog razvoja je javna politika, tj. sustavna djelatnost prema načelima utvrđenih Zakonom o regionalnom razvoju koji vodi središnja država, pomažući i podupirući ravnomjeran i održiv gospodarski i ukupni društveni razvoj. Partneri središnjoj vlasti su jedinice lokalne i regionalne samouprave, ali oni moraju biti odgovoran partner u ovom procesu. Regionalna politika ne ulazi izravno u politiku i s njima povezana pitanja, odnosa središnje države i jedinice i područne samouprave, nego se ona usmjerava na razvoj zemlje kao cjeline, osiguravajući znači potrebnu koordinaciju, ali i raspodjelu prava i odgovornosti između postojećih razina javnog upravljanja. Držimo da je ovaj dio dosta dobro reguliran

u oblikovanju regionalne razvojne politike i držim da smo tu dosta daleko, dosta visoko digli ljestvicu ovom, jer smo imali kroz programe Europske unije, dosta se radilo na partnerstvu od onih osnovnih školskih primjera znači i regionalnih operativnih programa, ali i u izradi programa ukupnog razvoja gradova i općina. Također se uvodi model ocjenjivanja i razvrstavanja jedinstveni sustav kriterija, što je također dobro, određuju se i planski dokumenti koji su dosta dobro ovdje definirani, određuje se uloga i odgovornost nositelja regionalne razvojne politike, ali uloga i odgovornost jedinica lokalne i područne samouprave, znači i u koncipiranju i kreiranju, ali i vođenju regionalne razvojne politike. Institucionaliziraju se će biti, ovaj prijedlog zakona znači bit će instrument izgradnje sustave upravljanja regionalnim razvojem i otvorit će mogućnost prepoznavanja poticanja razvojnih potencijala u različitim dijelovima Republike Hrvatske. Tome trebaju poslužiti svakako i planski dokumenti županijske razine. Evo pa ću podsjetiti da ne bi trebao biti problem sa ovim razvojnim dokumentima, jer neke županije kao što je recimo Zadarska županija, je već napravila drugi drugu generaciju razvojnih projekata, koji će se uz vrlo male izmjene postati županijske razvojne strategije, na razini općina i gradova su također napravljeni znači programi ukupnog razvoja i sada samo to treba uskladiti sa sa politikom razvoja na državnoj razini. Znači planiranje i provedba regionalne razvojne politike organizira se jedan dio na središnjoj razini ali to je ono gdje se radi samo vizija razvoja ukupno cjelovito države i druga razina je razina županija gdje se samostalno usmjerava taj razvoj ali naravno sukladno ovim sveukupnim općim ciljevima. Poštivaju se svakako načela decentralizacije decentralizacije ali i načelo supsidijarnosti, što je dobro što je uvedena u ovaj Prijedlog zakona. Unatoč mišljenju da različitost regija s prirodnog, geografskog, društveno gospodarskog i političkog aspekta predstavlja veliko bogatstvo za državu te prednosti još nisu dovoljno iskorištene niti se njima sustavno upravlja na odgovarajući način. Pa i ovaj Prijedlog zakona uz svoje nedostatke će omogućiti da se upustimo u kvalitetnije rješavanje ovog problema. Očekujem da i ovaj Prijedlog zakona bude dobar okvir koji će pridonijeti ukupnom nacionalnom rastu i razvoju stvaranjem takvih uvjeta koji će smanjiti društvene i gospodarske razvojne nejednakosti među NUC 2 regijama i županijama, ali omogućiti potpomognutim područjima da postanu konkurentna te uspostaviti okvir za koordinirane nacionalne, regionalne i lokalne inicijative koje imaju za cilj unaprijediti i gospodarski i društveni razvoj zemlje. Evo, uz ova očekivanja ali i prijedlog da se strategija regionalnog razvoja donese što prije Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će ovaj Prijedlog.

Zakon je okvir koji će omogućiti regionalni razvoj hrvatskih gradova, županija itd., upravo suprotno on može biti temelj ali neće omogućiti zato što nema potpore ovom Zakonu u proračunu za sljedeću godinu, a o tome ću nešto reći u svojoj raspravi. Hvala lijepo. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeći prijavljeni klub je Klub zastupnika HSS-a, u ime Kluba govorit će poštovani zastupnik Boris KLemenić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Na početku rasprave o Konačnom prijedlogu zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, osvrnuo bih se na značaj regionalne politike, u Republici Hrvatskoj, potrebu njenog koordiniranog osmišljavanja i vođenja te njeno mjesto i ulogu u procesu pridruživanja Pomnom analizom utvrđeno je da u području pravnog okvira je potrebno izvršiti potrebne izmjene i dopune Zakona o regionalnom razvoju kako bi se uspostavio stabilan i koherentan pravni okvir upravljanja regionalnom razvojnom politikom. Provedbom zakona omogućuje se promoviranje načela Europske unije za upravljanjem regionalnim razvojem, te stvoriti osnova za buduće usklađivanje posebnih zakona koji reguliraju pitanje regionalnih razvoja. Republika Hrvatska je kao zemlja kandidat za članstvo u Europskoj uniji korisnica pretpristupnih programa Europske unije, a kada postane članica Europske unije, dobit će mogućnost korištenja Europskih fondova te postati dijelom provedbe Europske kohezijske politike. Ciljevi te iste politike u ravnomjeran i održivi razvoj svih europskih regija te se kroz njenu provedbu u zemljama članicama financiraju investicije u prometu, zaštiti okoliša, regionalna konkurentnost, te razvoj ljudskih potencijala s ciljem povećanja zaposlenosti i zapošljavanja radne snage. Navedena područja koja kohezijska politika pokriva od posebnog su interesa u svakoj zemlji, te su i kod nas prepoznata kao pokretači razvoja od lokalne do središnje razine u državi. Obzirom da će se povezivanje nacionalnih i europskih ciljeva događati u razdoblju članstva, zakonom o regionalnom razvoju koji je pred nama postavljaju se temelji strateškog promišljanja na lokalnoj odnosno regionalnoj razini. razini. **Mimica, Neven (SDP)** Samo čas, morat ću upozoriti zastupnice i zastupnike iz SDP-a da konzultacije o ovoj točci obave izvan sabornice. Hvala. Obzirom da će se povezivanje nacionalnih i europskih ciljeva događati u razdoblju članstva Zakonom o regionalnom razvoju koji je pred nama postavljaju se temelji strateških promišljanja na lokalnoj odnosno regionalnoj razini. Strateškim promišljanjem danas, te poduzimanjem konkretnih aktivnosti omogućit će se priprema svih županija, gradova i općina da aktivno i kvalitetno sudjeluju u europskim fondovima odnosno provedbi kohezijske politike. Predmetnim zakonom stvaraju se uvjeti isključivanje ciljeva na nacionalnoj razini, upravo zbog toga kao planski dokument politike regionalnog razvoja, definiraju se strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske o kojoj smo danas puno slušali i županijske razvojne strategije. Ovi dokumenti stavljaju se u usku vezu s skromnim dokumentom na nacionalnoj razini koji postavlja temelje proračunskog financiranja u trogodišnjem razdoblju a to je strategija vladinih programa koja se od primjene novog zakona o proračunu dakle od 1. siječnja 2009. godine donosi kao prvi osnovni dokument koji je početna osnova za definiranje višegodišnjeg programa usmjerenog državnog proračuna. Proces planiranja za sredstva Europske unije temelji se na programima i primjeni načela nastanka događaja. S obzirom da je planiranje programsko financiraju se isključivo samo dobro postavljeni i definirani programi. To je ono što je donošenjem novog Zakona o proračunu kod nas učinjeno. Uvedena je obveza strateškog planiranja i izrade trogodišnje strategije vladinog programa kako bi strateški prioriteti i ciljevi vladine politike izravno utjecali na alokaciju sredstava unutar samog proračuna. Ovim Prijedlogom zakona o regionalnom razvoju želi se postići povezivanje županijskih razvojnih strategija kroz strategiju regionalnog razvoja sa trogodišnjom strategijom vladinih programa. Samo na taj način može se osigurati održivost provedbe svih navedenih strateških dokumenata te u budućnosti povezivanje i uklapanje svih razina s Europskom politikom. Vjerujem da će se većina ovdje nazočnih složiti da je zadaća regionalne razvojne politike omogućiti svim regijama da ostvare svoj potencijal i iskoriste mogućnosti za održivi razvoj i blagostanje svojih stanovnika. Posvećujući pri tome dodatnu pažnju područjima koji zaostaju u razvoju. Za dostizanje tog cilja potrebno je zajedničko i usklađeno djelovanje brojnih partnera. Zbog sve većeg produbljivanja društveno gospodarskih razlika i razvojnih mogućnosti u različitim dijelovima zemlje, kao i nastojanja Republike Hrvatske da u potpunosti integrira svoje gospodarstvo i tržište u globalni kontekst prepoznata je potreba definiranja regionalne politike kao jedan od prioriteta. Predmetni prijedlog zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, uzima u obzir sve spomenuto, te postavlja pravni temelj upravljanja politikom regionalnog razvoja u RH usklađen s praksom i zahtjevima koji proizlaze iz predpristupnih obveza RH prema EU. Njime se uređuju ciljevi i načela upravljanja regionalnim razvojem RH, planski dokumenti, tijela nadležna za upravljanje regionalnim razvojem, ocjenjivanje stupnja razvijenosti jedinica lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave i izvještavanje o provedbi regionalne razvojne politike. Osim što uvodi inovativni pristup u regionalnoj razvojnoj politici RH predmetni Zakon o regionalnom razvoju vodi računa i o usklađenosti sa zahtjevima i ostalim načelima EU u tom području kao što su načelo solidarnosti i usmjerenosti sredstava jednakih mogućnosti, partnerstva i suradnje, strateškog planiranja, udruživanja financijskih sredstava, praćenja i vrednovanja održivosti i lokalne autonomije. S obzirom da Zakon o regionalnom razvoju RH na sustavan način rješava pitanje objektivnog razvrstavanja jedinice lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti on će poslužiti kao instrument izgradnje sustava upravljanja regionalnim razvojem koji će istovremeno biti ujednačen na cjelokupnom području RH. Također Također ovaj zakon postavlja zakonodavni okvir za uvođenje kvalitativnih promjena koje su bitne i za provedbu kohezijske politike EU u RH. I na kraju I na kraju nakon svega spomenutog u ovoj raspravi klub HSS-a smatra da je njegovo donošenje vrlo važno i neizostavno te će ga u tom smislu i podržati. Hvala lijepo. Došli smo i do posljednjeg prijavljenog kluba, to je klub HDSSB-a i poštovani zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. A, ispričavam se, prije je bio ispravak netočnog navoda, poštovana zastupnica Zdenka Čuhnil. Budući da mi strategiju regionalnog razvoja nemamo prema tome nije moguće to niti usklađivati. I mislim da ste još jednom pokazali ustvari kako mi idemo obrnutim putem. Strategija regionalnog razvoja može biti sažetak strategija županijskih, ali ona mora biti prvo donesena da bi se onda donosili svi akti na temelju nje. Ovako nemoguće je uskladiti upravo strategiju Vladinih programa ukoliko strategija ne postoji. Hvala lijepa. Evo sada ćemo čuti izlaganje u ime kluba HDSSB-a, izvolite. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege malobrojni. Evo svaki put to kažem u ovim kasnim popodnevnim satima, evo odoše i dalje još ovi zastupnici, a oni koji bi to trebali čuti ponajviše. prijedlog Zakona o regionalnom razvoju RH je zaista jedan naziv koji rekao bih po jednom piscu kako to gordo i

farbajući im oči, zamazujući im oči, a također i građanima, pogotovo onih regija koje su u RH politikom od '91., '92. godine već 18 godina, doveli regiju Slavonije i Baranje na prosjački štap. Zaista je sramotno od svih Vlada RH da smo doživjeli to da nekad opjevane, bogate i plemenite Slavonije sada imamo najsiromašniju regiju po svim pokazateljima gospodarskog, financijskog i ostalog pomaka pomaka i aspektima svih ovih pokazatelja koje će Vlada RH ugraditi u kriterije o kojima se govori ovdje, da sad ne tražim članak, u ovaj zakon. Nekada je davno u vrijeme Austro-Ugarske postojala Kraljevina Hrvatska, Slavonija i Dalmacija. Trojedna kraljevina, tako se zvala. Danas postoji,

I dalje se inzistira na tome da nema niti povijesnih, a niti ostalih parametara kojima bi se odredile zapravo regije i dala nekakva forma regijama u RH iako to postoji i postoji poglavlje u predpristupnim pregovorima sa EU koje govori o regionalizaciji i regionalnom razvoju RH. Kada ovdje Kada ovdje u ovome na str. 2 čitamo da se regionalni razvoj ne može poistovjećivati s regionalizacijom, to će biti i vaš odgovor na ovaj moj uvod, dakle tj. uvođenje nekih novih regionalnih jedinica eventualnim promjenama teritorijalnim strukture jedinica lokalne i područne samouprave i sl., dakle novi zakon nema svrhu mijenjati ili promijeniti sustave lokalne i područne, pa to su županije. Zanimljivo da se upotrebljava stalno izraz područna i regionalna za županije. Pa kažimo županijsku samoupravu, pa što stalno lažemo sami sebe? Područna ili regionalna, ma ne, županijska samouprava. Pa to je jednostavnije i plus toga samo jedna riječ, županijska, a ne područna pa onda u zagradi regionalna, ma nemojte mi reći. Iako kaže ovako, iza zareza, dakle rastavni, iako taj sustav čini važnu sastavnicu okvira za upravljanje regionalnom razvojnom politikom i u velikoj mjeri determinira rješenja. Dakle, u prvom dijelu rečenice se negira promjena teritorijalne strukture, a u drugoj rečenici kaže iako je ta struktura vrlo bitna da bi se odredio razvoj regija. Zgodno. Prema statističkim podacima koji su pokazatelji kažu da je statistika vrlo zgodna znanost koja ima onu poluprazna i polupuna čaša, samo da se poslužim ovako jednim primjerom, za dostignuće standarda i onih kriterija o kojima vi ovdje ne govorite ništa, ali postoje kao stupanj fiskalni kapacitet, kao bruto društveni proizvod, kao stopa nezaposlenosti i svi ostali još drugi, a nisu definirani vašim kriterijima, Dalmacija bi europske standarde Europske unije trebala dostići sa sadašnjim tempom razvoja za oko 30 godina. Slavonija onako kao ju ja danas vidim i koju čini 5 županija onih slavonskih, dakle Virovitičko-podravska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska i Vukovarsko-srijemska teritorijalno i Daruvar koji su isto tako Slavonija zbog nekih drugih razloga bi trebala 60 godina da bi dostigla standarde ovim tempom razvoja kao što je danas. 60 godina da dostigne standarde standarde Europske unije u tim kriterijima. E sada vi meni recite gospodine državni tajniče o čemu mi zapravo ovdje razgovaramo? Što je to prijedlog Zakona o regionalnom razvoju ako mi nemamo upravo u tom smislu već izrađenu strategiju regionalnog razvoja kojega radi ili priprema Vlada Republike Hrvatske? A radi strategiju već pitaj Boga koliko godina. I mi je nemamo i o njoj neće raspravljati Hrvatski sabor nego to radi hrvatska Vlada. Zbog čega se u ovom Saboru ne dogovaramo o strategiji regionalnog razvoja? Ajde vi meni to recite. to recite. Je li to tajna nekakva? Ili je to ona orijentacija Vlade Republike Hrvatske koja nam je izrečena ovdje kada nam je bivši premijer Sanader stupao na dužnost, a i sadašnja premijerka u kojoj piše doslovce da se Hrvatska Hrvatska bazira da se temelji na jadranskog orijentaciji Republike Hrvatske. Iz toga sve jasno proizlazi, iz toga sve proizlazi. Samo se vi Ingrid smijte i vi i Kalmeta ste tome doprinijeli dosta. Zbog Zbog toga upravo i zbog te orijentacije, mislim da bi Zadar trebao podići spomenik ministru Kalmeti a ne sutra da raspravljamo o njemu i o njegovim učincima na stanje u državi Hrvatskoj, HAC-u itd. U članku 4. ovoga zakona, govorite ili govori se o posebnom poticaju razvoja Potpomognuta područja. Danas imamo općine, dijelove županija i gradove od posebne državne skrbi. Posebna državna skrb ili potpomognuta područja. Pa može i ovako, može i onako. I nadalje se govori o solidarnosti. Evo nas ponovno na Fond solidarnosti koji je nekada postojao u bivšoj državi, onoj omraženoj u kojoj su Republika Hrvatska i Slovenija Slovenija i Srbija potpomagali nerazvijene Kosovo, Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu kao nerazvijene. Gospodine državni tajniče vi dobro znate koliko je puta gospodin Kajin kao predstavnik regionalne stranke dakle Istarske kukao na sudbinu Istre koja eto izdvaja silne novce u državnu blagajnu a ništa joj se ne vraća. Pa kako vi možete očekivati i mi možemo očekivati onda solidarnost, kada sa ove govornice iz ovog Visokog doma dolaze ovakve poruke jednoga regionalca i uopće takve regionalne stranke. Čim se nešto njima tamo na krajnjem zapadu, neću govoriti Istri, prohtje zveckaju autonomijom. Slavonija to nikada nije radila. Slavonija je uvijek bila i ostaje dio Slavonija i Baranja ostaju dio Hrvatske i na braniku svoje domovine Hrvatske. Ali ovakvim ovakvim zakonima, ovakvom regionalnom razvoju, onda strategiji koja se donosi. Pitam se da li se namjerno ne donosi strategija? Jel to namjerno? Zbog toga što se u toj strategiji sasvim sigurno pokazuju oni kriteriji po kojima zaista ovim županijama u Slavoniji i Baranji pripada masa onoga novca i pomoć iz pretpristupnih fondova da bi sustigli, da bi pristigli, da bi ravnomjerno da bi se postigla jedna ravnopravnost i ravnomjernost razvoja svih krajeva Hrvatske, što sad nije slučaj. I ne možete me uvjeriti i o tome govori i Svjetska banka za obnovu i razvoj, o tome govori Hrvatska biskupska konferencija, to zamijeti svatko tko dođe u Slavoniju i po standardu, i po izgledu i po općem aspektu i po svemu i o tome govore činjenice i gospodarske i financijske i sve ostale. što vi čekate više? Što vi čekate u Vladi više i sa donošenjem već jedanput prave regionalne podjele, odnosno regionalizacija, pravog razvoja regija, ravnomjernosti razvoja regija i donošenje strategije razvoja kako bi se ujednačila cijela država da bude, da barem tu prilično egal u smislu ovih tzv. vaših pokazatelja. U Slavoniji u Osijeku postoji Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje koja ima 8 zaposlenika u Bruxellesu. To mislim da to znate iako se ta činjenica obično negira. Ta Regionalna razvojna agencija radi na kandidiranju projekata Slavonije i Baranje onih koji se hoće uključiti u te projekte. Jasno s obzirom na političke elite koje vladaju pojedinim županijama, neke županije koje imaju izvršnu koje imaju izvršnu vlast HDZ-ovu ne žele se uključiti i niti žele koristiti usluge Regionalne agencije Slavonije i Baranje. Ona se ne zove Osječka razvojna agencija, nego se zove Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje. I pozivali smo stotinu puta

preko Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje. Nažalost zbog uskih stranačkih interesa, zbog uskih stranačkih gledanja to se ne radi. To je žalosno. Ma može država donositi ove papire koji ama baš ništa ne znače. Dakle, vi ste sami rekli u članku 12. da se planski dokument politike regionalnog razvoja strategija regionalnog razvoja, koje donosi ministarstvo tj. država Hrvatska. Pa gdje vam je strategija? Pa gdje vam je ona? A vi nama nudite konačni prijedlog zakona. A strategije nema. Pa dajte povucite ovo. Ovo nije način da nas ovako kao saborske zastupnike s ovim zamarate uopće.

Kojima županijama? U NUC regiji sjeverne Hrvatske, te sjeverne, istočne ne znam ni ja kako ste to nazvali su Karlovačka, Sisačko-moslavačka, Bjelovarsko-bilogorska i ovih pet naših, da kažem naših slavonskih županija. Ne zna se koja je gora od gore da li Karlovačka ili je Požeško-slavonska ili Brodsko-posavska. Bože sačuvaj! Pa dajte već jedanput gospodine državni tajniče, dajte već jedanput, imamo i gospodina Čobankovića koji se bavi tom problematikom, kojemu je to resor. Pa dajte već jedanput da se ja ne znam šta da govorim. Ja ne želim moliti, jer Slavonija nije zaslužila da moli jer je obranila ovu Hrvatsku, dala je pola žrtava u krvi za za ovu državu, a odnos prema Slavoniji je katastrofalan. I ne možemo tako dalje. I ovaj proračun koji je donešen, a sada nudite Zakon o regionalnom razvoju, a proračun je već donešen. I rekao sam ovdje kada sam komentirao proračun biti će "tko ima daj mu još, a tko nema neće dobiti ništa". I tako to je. Sad vi nama donosite Zakon o regionalnom razvoju, a proračun ste usvojili prije 15 dana. Pa šta će nam on? Šta će nam on kad je za 2010. određeni novci kud idu. Čemu nam on služi? Strategije nema. Nema još dok se ne namire neki drugi, dok se ne namire neki drugi krajevi. I to tako ne može i zbog toga kažete ovdje u članku 19. da će u radu partnerskog vijeća sudjelovati znanstvene zajednice, sveučilišta. Koliko ih ima na moru gospodine državni tajniče? Pula, Rijeka, Zadar, Split i Dubrovnik. Koliko ih ima na kopnu osim zagrebačkog koji je sveučilište naše zajedničko cijele Hrvatske. Samo Osijek. Pa o čem mi pričamo ovdje, pa vidite vi o čemu se tu radi. Zbog toga imamo još primjedbi, ali crveno mi teče. HDSSB će biti ne samo dalje protiv, nego i oštro protiv ovakvoga zakona, prijedloga zakona i ne može pristati na ovakve stvari, da ne kažem i goru riječ od ovoga. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Tri su ispravka netočnoga navoda. Najprije poštovani zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Ispravio bih netočan navod gospodina Grubišića, a taj je da je Hrvatska regionalno usmjerena prema Jadranu. Na žalost ima županija i pogotovo na Jadranu koje su sada još uvijek manje razvijene nego što su bile devedesete. Recimo govorim o Dubrovačko-neretvanskoj županiji, tako da i na Jadranu imamo tih županija. Dubrovačko-neretvanska županija na žalost je sada manje razvijena nego što je bila devedesete i zaostaje za ostalim dijelom Hrvatske. Hvala. Drugi ispravak ima Arsen Bauk. kojim je gospodin Grubišić u kontekstu dakle zapostavljanja Slavonije govorio o jadranskoj orijentaciji Vlade. Točno je da su slavonske županije Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska i Osječko-baranjska i Virovitičko-podravska imaju manji BDP

(SDP)** S ovim argumentom nije baš ispravljen netočan navod. Navod je bio točan. Hvala lijepa. I još je jedan ispravak netočnoga navoda, poštovani zastupnik Boris Matković. Izvolite. **Matković, Borislav u netočnom navodu da ovdje u ovom zakonu mislim da nema reda i da je napravljen jedan nered. Pa suprotno, upravo suprotno kolega Grubišiću. Kroz sve ove dakle stavke od jedan do četiri svrstat će vas u određenu kategoriju zavisno o stupnju. Prema tome, uvodi se red, želi se uvesti red i svatko će dakle imati svoju poziciju. Sad koliko unutar toga, da li želimo red ili nered ja sam za to da se uvede red. Dakle, ima reda a ne nereda jer ste svrstani po regionalnom i po lokalnom principu u četiri skupine i to je to.

Dobro, ovdje je bilo svega i svačega i kod ispravka netočnog navoda i kod nepotrebnog pozivanja na povredu Poslovnika, pa ćemo u ovom času preći preko toga. minuta isteklo je vrijeme za prijavu pojedinačnih rasprava, pa tako imamo konačno još pet prijavljenih pojedinačnih rasprava. Idemo redom. Najprije poštovani zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Prvo šta moram reći kad raspravljam o ovom zakonu je to da mi je žao da o ovako važnoj temi nema prisutnog ministra regionalnog razvoja. To je možda i gestom pokazatelj na koji način ova Vlada pristupa cijelom problemu. Složit ću se sa ocjena koje danas u Hrvatskoj su na djelu, a to je da se Hrvatska na žalost neravnomjerno razvija, da jedan dio Hrvatske kaska, zaostaje u razvitku za drugim dijelom Hrvatske šta možda da je drugačija orijentacija Vlade ne bi bilo tako. Oni koji su ja bih rekao i Vlada koja je prva prepoznala taj problem je Vlada, koalicijska Vlada 2000., 2003. godine koja je ako ćete se sjetiti prva osnovala Fond za regionalni razvoj i dala znatnija sredstva za podršku projektima unutar županija. Na žalost, evo vidimo da svih ovih godina taj fond ne radi baš učinkovito. Prate ga mnoge afere i s druge strane u zadnje vrijeme mu se smanjuju sredstva koja koja bi on trebao koristiti u svom radu. I zato naravno kad uvijek raspravljamo o zakonu on je kao načelan dobar, dajemo mu podršku, svi smo za ideju da se Hrvatska ravnomjerno razvija. Ali treba uvijek pogledati dokumente koji su popratni. treba pogledati proračun šta on govori u sljedećoj godini vezano za regionalni razvoj Republike Hrvatske. Ono što se iz proračuna može iščitati je upravo ovo što sam rekao. Znači, konstantno smanjenje sredstava Fondu za regionalni razvoj i on u ovoj godini će imati otprilike 4 milijuna kuna manje sredstava na raspolaganju i otprilike 30 milijuna kuna manje nego što je to imao prije dvije godine. Još jedna je značajka promjene u proračunu, a to je da ova Vlada i ovaj prijedlog proračuna ide ka tome da se fondu, iz fonda sredstva sad raspoređuju po projektima, što znači da se oduzimaju županijama da oni u okviru svojih jedinica vide koji su to projekti koji bi mogli biti najkorisniji. Ide se znači u smjeru centralizacije sredstava. Radi se o otprilike 80 milijuna kuna koje će od sljedeće godine fond raspoređivati. Neće više ići kao što sam rekao kroz kroz županije, nego će to ići na razini fonda. Tu naravno da ne možemo pružiti podršku takvom načinu razmišljanja koji ide za daljnjom decentralizacijom Hrvatske. Ali kada govorimo o ovom problemu, vrlo je bitno vidjeti i podatke o tome kako se Hrvatska razvijala svih ovih godina, odnosno koje su regije bile te koje su zaostajale u razvoju. Evo ja imam jedan znanstveni rad koji je vrlo interesantan. Doduše, radi se o radu s kojim podaci se zaključuju sa 2006. godinom, znači zadnje tri godine nema, ali to definitivno daje jedan pokazatelj neravnomjernog razvoja Republike Hrvatske. Tako da iz tih podataka, ovdje je to svrstano u pet regija, i kada se uzima omjer BDP-a između 2005., odnosno krajem 2005. i '90. godine vidi se da je Hrvatska imala rast od 8%. Znači svih tih godina 8% je narastao BDP u odnosu na '90. godinu. Ali istočna Hrvatska, govorimo o slavonskim županijama su imale pad od 20% znači u tom periodu, dok sjeverna Hrvatska, središnja Hrvatska su imale rast od 12 i 24% i opet ovo šta govori se u kontradikciji sa onim što je imao u izlaganju kolega Grubišić ispred Kluba zastupnika HDSSB-a, dalmatinska regija, odnosno južna Hrvatska, dalmatinske županije su imale pad od 5% u odnosu na '90. Znači te županije, ove koje su imale pad, 2006. su manje bile razvijene gospodarski nego što su bile '90. godine. Na žalost takva situacija nije dobra. Kada govorimo o županijama, najveći pad je imala jedan od bogatijih županija 90-ih, Vukovarsko-srijemska, koja je imala čak pad 20% u odnosu na '90. I tu se vidi briga, odnosno na žalost nebriga vlasti i vlada, na žalost moram tako reći, prema određenim dijelovima Hrvatska kojima se jednostavno ne daje potpora u u dovoljnoj mjeri. Ono šta je bitno napomenuti da je SDP prije proteklih parlamentarnih izbora prepoznao problem i izašao sa jednim konkretnim prijedlogom. Svi ćete se sjetiti, dva su bila programa, jedan je kolokvijalno nazvan 3 puta 33, a drugi 4 puta 4. Znači 3 puta 33 je bilo zalaganje za promjenu prioriteta regionalne politike, po modelu da se potpora daje u u 33% poduzetništvu, 33% u inovativnosti nove tehnologije, jer svi znamo da nema razvoja bez novih tehnologija, jer Hrvatska ne može konkurirati radom i cijenom rada zemljama koje su puno jeftinije tu od nas. Znači moramo ići u nove tehnologije. I treći je bio 33% u razvoj regionalne i lokalne infrastrukture, jer znamo da smo još uvijek dosta u problemu vezano za lokalnu infrastrukturu koja je često, da ne kažem samo oštećena i tijekom rata, i ima mnogo problema još sa razminiranjem itd. Drugi je prijedlog 4 puta 4, a tu smo prepoznali da se ide u četiri sa različite četiri industrije, da se oko toga cijela priča veže. Znači da nađemo neki program, nešto šta bi se recimo u Slavoniji, to može biti poljoprivreda, naravno šumarstvo, itd. Znači da bi se oko nečega stvarala stvarala industrija, neki rast, zapošljavanje i da se na taj način pokuša osmisliti određena politika regionalnog razvoja. Naravno tražili smo i da se napravi nova faza fiskalne decentralizacije, kao što sam rekao u ovom slučaju u novom proračunu upravo se ide u suprotnom smjeru. Smatramo da ukupno 20% javnih prihoda mora biti na dispoziciji lokalnim jedinicama. Znači to su te neke stvari koje smo mi predlagali i koje su bile i konkretne i koje su naznačivale da bi se mogle pojedine regije početi pokrenuti. Na žalost, kao što vidimo i dan danas Slavonija kao jedna prije rata bogata regija i koja ima veliki potencija, danas nema apsolutno nikakvu podršku od ove Vlade. Ja neću pričati o potporama poljoprivredi, jer svi znamo da masu tih potpora ode na skroz krivi način, da se daju potpore, a da tu nema apsolutno nikakve produktivnosti, zapošljavanja ljudi, gospodarskog rasta itd. Zato evo na kraju svoje rasprave reći ću da ću podržati ovaj prijedlog kao i ostali zastupnici Kluba zastupnika SDP-a, ali nisam zadovoljan orijentacijom ove Vlade i smatram da se ne čini dovoljno kako bi se Hrvatska ravnomjerno razvijala. Nemam nikakvih iluzija i nade da će se na osnovu ovog zakona nešto promijeniti, jer zakon iz strategije agencije i druge stvari se mogu donositi, jer ako nema političke volje, želje, prostora, čak i prostora financijskog jer naš proračun je kao što uvijek govorimo i ministar Šuker govori 90% zadan, pa odakle onda naći novca za potporu lokalnim jedinicama. Tako da, evo na kraju ne mogu dati podršku politici, dat ću podršku zakonu. Još jedna stvar koju sam zaboravio napomenuti je ono što sam u proračunu vidio da će se ekipirati dodatno agencija u sljedećoj godini. Znači idemo opet u nova zapošljavanja. trošak agencije će narasti za otprilike 5 milijuna kuna. U sljedećoj godini većina sredstava ide u nova zapošljavanja, šta je opet u disproporciji sa onim šta Vlada Republike Hrvatske zagovara, a to je da se ide u racionalniju javnu upravu. Znači ja mislim da ima mnogo prostora u državnim službama da se popuni kadrovima ta Agencija za regionalni razvoj, a da nema potrebe ići za nova zapošljavanja, odnosno nove troškove. Kažem 5 milijuna kuna koji su planirani u sljedećoj godini za agenciju. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Repliku ima poštovani zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Naime, sudeći po ispravku netočnog navoda koji je maloprije gospodin Maras, dakle upotrijebio nakon mog izlaganja za govornicom ovoga Sabora, ja nisam siguran tko je u kontradikciji ovdje. Naime, vi ste sami rekli da je u odnosu na '90. godinu pad BDP-a u Dalmaciji bio za 5%, u Slavoniji za 20%. Dakle, sve je iz tih brojki koje su vrlo egzaktne jasno. Nadalje, u vrijeme koalicijske vlasti od 2000. do 2004. godine, rekli ste da ste vi napravili nekakve pomake. Vjerujte mi da Slavonija nije osjetila nikakve pomake, a možete to vidjeti po statičkim podacima svih naših županija u to vrijeme. Možda su i novci išli negdje drugdje, možda su išli onda ne možda u u neke regije koje sam ja spominjao, možda su išli u "Viktor Lenac", možda su išli u "Riječku banku", ali uglavnom nisu išle za regionalni, dovoljno, dovoljno kažem za regionalni razvoj da me ne bi krivo shvatili. I nadalje ove mala soba 3 sa 3, odnosno to je znate mala bara, a bilo je puno krokodila. Slažem se s vama da je Agencija za regionalni razvoj samo jedan novi namet i njeno proširenje i plaćanje novih službenika, dužnosnika nešto što nije u skladu sa

se više razvila nego što se razvila Dalmacija, ali hoću reći da se Hrvatska neravnomjerno razvija, ali ne prema Jadranu nego nažalost prema Zagrebu gdje se sve živo skoncentriralo i da tu treba dati malo više oduška i sredstava za druge dijelove naše zemlje. Druga stvar, rekao sam da smo mi prepoznali 2000-te i to upravo mi jer vi ste tada bili člana HSS-a i dio te koalicijske Vlade. Znači mi smo prepoznali 2000-te potrebu da se regionalno Hrvatska potpomogne. Jedan je fond bio za razvoj i zapošljavanje, toga ćete se sjetiti i Fond za regionalni razvoj. Znači 2 fonda koji su raspolagali sa značajnim sredstvima svake godine i to je bila ideja i moto te koalicijske Vlade koja se nažalost negdje izgubila, odnosno smisao te cijele priče je nestala u svim ovim godinama. Tako da evo naravno da ćemo se i vi i mi složiti da, odnosno vi i ja složiti da Slavoniju treba više potpomoći, ali treba pomoći bogami i Dalmaciju i ostale dijelove Hrvatske, rekao je kolega Bauk, Šibensku županiju koja je užasno devastirana i nažalost nemamo toga razvoja i nema gospodarstva u njoj. znam da nam je intencija ista, a otprilike su nam slični i argumenti. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala vam lijepa. Na redu je pojedinačna rasprava poštovanog zastupnika Luke Denone. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Dakle, pred nama se nalazi prijedlog Zakona o regionalnom razvoju RH s konačnim prijedlogom zakona

učinjeno nešto što mi se čini da nije dobro, a prije svega da se htjela popuniti jedna kockica koja je ostala prazna u onim našim europskim pričama sad se stavio jedan križić plus kao odradili smo i taj posao, a ustvari pokazuje se da se prema regionalnoj strategiji, odnosno regionalnom razvoju i ovu Vlada odnosi kampanjski, stihijski i da se sada dosjetila

samo na par stvari kažem kako je i u ovom zakonu dosta nelogičnosti napisano, barem tako je napisano, kada se kaže da se u ovom uvodnom obrazloženju regionalni razvoj ne može poistovjetiti sa regionalizacijom tj. uvođenjem nekih novih regionalnih jedinica, eventualnim promjenama teritorijalne strukture jedinica lokalne i područne regionalne samouprave i sl. Novi zakon nema svrhu promijeniti sustav lokalne i područne regionalne samouprave iako taj sustav čini važnu, ponavljam važnu, sastavnicu okvira za upravljanje regionalnim razvojnom politikom i u velikoj mjeri determinira rješenja regulirana Zakonom o regionalnom razvoju. Znači, tvrdimo da nema potrebe zadirati u regionalizaciju, odnosno kvalitetniju regionalizaciju RH, odnosno decentralizaciju, a u biti bez te nove regionalizacije ne može se niti ovaj zakon, evo tako i zakonodavac sam piše, biti operativan i biti kvalitetan, a to da učini i drugi gospodarski društveni razvoj na čitavom teritoriju RH ravnomjernijim. U svakom slučaju još je jedna činjenica koja kaže u ovom zakonu da je vođenje politike regionalnog razvoja svakako ne znači intervenciju u pravo na lokalnu i područnu regionalnu samoupravu. Bilo bi, kad ga se ovako pročita, jako je to lijepo napisano, ali kada pročitate onda u drugom dijelu, drugi dio tog zakona, gdje se govori o strateškom planiranju regionalnih razvoja onda se u članku 14. što je već ovdje spomenuto bespotrebno kaže da je koliko je to decentralizirano i koliko se ne zadire i ne intervenira, kaže se ovako "sadržaj županijskih razvojnih strategija čak i metodologiju izrade i vrednovanje te druga pitanja s tim u vezi uređuje ministar nadležan za regionalni razvoj." E sad, ako je to decentralizacija, ako je to puštena sloboda regionalnim regijama da i da i sami izrade svoju viziju svoga razvoja onda očito da je zakon kontradiktoran u tumačenjima što nam je cilj ovoga zakona. Kaže se da je zakonom, ovim zakonom se uvažilo i partnerstvo. Pa partnerstvo se uvažilo na način da je recimo jedan od partnera bi trebala biti i Udruga gradova, znači jedinica lokalnih samouprava pa kako su i oni bili konzultirani oko ovog zakona oni su izrazili svoje neslaganje donošenjem ovog zakona u ovome trenutku. E sad, to partnerstvo se nije pokazalo na djelu jer jedna u tim jedinicama, u Udruzi gradova nisu samo jedni, svi znači cijela RH, svih predznaka, svih predznaka, SDP-ih, HDZ-ih, HSS-ih, svi su unutra. Njima je u interesu da ovaj zakon bude donesen kako treba. Očito je da to partnerstvo nije na ovaj način bilo način bilo uvaženo. I recite mi ako donesemo ovaj zakon, a donijet ćemo ga, da sad ne iščitavam što je napisano, očito je da će se dijelovi nekih zakona koji su doprinijeli da se ujednači razvoj RH kao što su Zakon o gradu Vukovaru, Zakon o brdsko-planinskim, Zakon o otocima, očito da polako dižemo ruke od tih zakona i da ćemo onda čekati dok ovaj bude na neki način operativan jer će pokazati ako se ide na onu indeksaciju kako je ovdje navedena da je dio tih regija koje su uživale blagodati tih zakona jer smo ih donijeli zato da se ravnomjernije i jednako razvijamo, očito je da će po ovoj indeksaciji dio tih jedinica lokalne samouprave biti razvijen, jednostavno neće moći se uklopiti u ovakvu indeksaciju koja je ovdje napravljena. I konačno tako jako kasno. Zašto nije donesena strategija? Znate kada se ovako donosi najprije zakon, a strategija koju smo negdje već raspravljali i imamo samo u glavi ja to gledam na jedan drugačiji način. Ako ne znamo kamo idemo, onda možemo svagdje doći, što je interesantno koji puta da dođemo negdje gdje nismo bili. Ali očito je da ovakvo donošenje zakona bez strategije očito je da neće završiti dobro. I po svemu sudeći mi ćemo naravno kao što su rekli u ime kluba, podržati ovaj zakon. Ali mislim da nemojmo donositi zakone koji neće biti operativni, koji će donijeti dodatnu smutnju u slavonske, u slavonske, jadranske i ne znam kakve sve ne prijepore u jednoj maloj državi kao što je Hrvatska. Zahvaljujem. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. Dvije su replike prijavljene. Najprije poštovani zastupnik Gordan Maras. Hvala lijepo. Kolega Denona podsjetit ću vas i to je gesta Vlade ja bih rekao oko donošenja strategije regionalnog razvoja. Ministar bivši Čobanković je 2008. godine 17. listopada na Plitvičkim Jezerima izrekao jednu rečenicu "Strategija regionalnog razvoja će biti donešena do kraja godine". 2008. je davno završila, 2009. će završiti narednih 15, 20 dana od strategije ... I to je najveći problem o čemu se radi kada govorimo o regionalnom razvoju. Nema političke volje. Mijenjaju se ministri, mijenjaju se na tom mjestu članovi koalicijskih partnera, ali nigdje nikakvog pomaka i nikakve političke volje da se pomogne određenim regijama u Hrvatskoj. Hvala lijepa. I drugu repliku ima poštovana zastupnica Zdenka Čuhnil. **Čuhnil, Zdenka (Nezavisni)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Denona izrazili ste bojazan na temelju indeksacije kako će biti pojedine županije, odnosno vjerojatno i regije budući da imamo tri i unutar samih regija. No ja još više moram izraziti bojazan budući da ovaj temeljni zakon, Zakon o regionalnom razvoju, praktički govoreći o indeksu razvijenosti uopće ne govori koje će se parametri koristiti u toj indeksaciji. I ja se bojim da u datom momentu oni mogu biti čak proizvoljni. Ja znam da se nije trebalo govoriti o njihovom udjelu u ... ali da se svakako trebalo barem reći koji će to biti ekonomski, društveni pokazatelji s kojima će se u indeksu računati i na temelju čega će se indeks računati, dalje normalno razvrstavati. A da ne kažem na kraju krajeva i na temelju svega toga i financirati. Ovako smo uskraćeni za temeljne podatke i mislim da nijedan zakon ne može ići u ne što a da nema temeljnu bazu reguliranu zakonom. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. Na repliku će odgovoriti zastupnik Luka Denona. Da, ja sam izrazio tu bojazan znajući kako to mi radimo. Ali sada kada mi upozoravamo i kroz ovu raspravu na nelogičnosti koji su u ovom zakonu su napisane, su napisane, vjerujem da zakonodavac kada bude išao, ide operativno provoditi ovaj zakon, neće nasjesti na takve stvari. Mislim da će onda iako ovdje kaže da će se regionalna razvojna politika, dakle izravno ne ulazi u politička i s njima povezana pitanja odnosa središnje država i jedinica lokalne, područne regionalne samouprave, nego se usmjerava na razvoj zemlje kao cjeline osiguravajući potrebnu koordinaciju i raspodjelu prava i odgovornosti. Vjerujem da će se time rukovoditi, mada ja imam suprotno mišljenje, budući da u onom pozitivnom dijelu jedinice lokalne samouprave po samom svojem habitusu moraju biti sukobljene sa državnom vlašću, ako želimo veću decentralizaciju. Ne govorim u negativnom smislu, govorim u pozitivnom smislu. I u tom sukobu između lokalne i državne vlasti možemo onda realizirati puno više i puno kvalitetnijih podataka nego što smo to činili do sada. Hvala lijepa. Nastavljamo pojedinačnu raspravu. Pretposljednja pojedinačna rasprava i poštovani zastupnik Deneš Šoja. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Htio bih sa nekoliko riječi se uključiti u ovu raspravu i reći sljedeće. Što se tiče statusa postavljenog pitanje ovdje je bilo o tome riječi, statusa postojećih agencija, vjerojatno ima još, ali ja znam isto za ovu ne osječku, nego Regionalnu razvojnu agenciju. Bilo bi sada nepotrebno osnovati pokraj toga još jednu drugu agenciju. Pretpostavljam da bi se to u toj koncepciji moglo uklopiti. Dalje, imajući u vidu sve što je već do sada oformljeno i osnovano ja bih mogao reći u interesu razvoja područja od sela pa do glavnog grada, mislim da ova razvojna komponenta je prisutna od seoskih mjesnih odbora, pa do držane držane razine. I tu zapravo imamo nešto u upravnoj ingerenciji, znači u državnim tijelima, zatim imamo druge asocijacije koji se također bave razvojem određene agencije, imamo udruge razno razne. I malo se pribojavam da ne bude po onoj narodnoj "Puno babica". No ja se nadam da će upravo taj zakon učiniti to da se te kompetencije razriješe. Ali da ne bude bojaznosti sukladno ovome članku članku 19. ovdje je dat jedan vrlo lijep naziv, kaže partnersko vijeće statističke regije. To je sve uredu. Mislim da ukoliko bude djelovalo kao savjetodavno tijelo pretpostavljam da je tako zamišljeno. Jer ovdje u članku 19. se govori o sastavu tko će u tome raditi. Čim govorimo i o radu, vjerojatno će se taj rad morati i platiti. I ukoliko nam se desi da kao što je to uobičajeno i kako naš narod kaže naša posla, imamo takvog čovjeka koji pretpostavka da jako dobro zna da će se postepeno profesionalizirati. Ako do toga dođe, onda prijeti opasnost opasnost da će između državne razine i županijske razine stvoriti se jedna profesionalna institucija, što vjerojatno nije cilj ovog zakona. Ja bar pretpostavljam, nego više ta koordinacija, odnosno ta savjetodavna uloga. Nadalje, ovdje ja bih isto samo dvije riječi rekao. Kolegica Zdenka je govorila misleći na sadržaja članka 24. i 25. Mislim da su ti parametri znani koji su onih pet čini mi se da ima. Međutim, možda je radi kompletnog objašnjenja bilo dobro da se izvelo bar za dve, tri županije ili za pet, šest općina upravo da vidimo trenutno. po meni se sa takvim podacima se raspolaže, pa da vidimo jednu blagu komparaciju šta bi sad to značilo. Govorili smo ovdje ne znam ja Županija neretvanska, slavonske itd. da da su izvedene te računice već bi imali kvalitetnu komparaciju da vidimo gdje se koja u tom smislu nalazi. U konačnosti to nije problematika koja zadire u bilo kakva prava nacionalnih manjina, ali ja sam uvjeren niti treba u tom zakonu da piše o tome bilo što. Ali i ja sam uvjeren da upravo primjena i ovog zakona će osigurati razvoj i onim područjima po svakoj logici gdje žive nacionalne manjine, jer ravnopravnost nije o tome da piše na ulazu u selo nešto na dva ili tri jezika. Nego je ravnopravnost u tome da je to selo osvijetljeno, da ima vodu, da ima kanalizaciju, da ima sve te osnovne infrastrukturne objekte. Ja se iskreno nadam da će upravo biti tu u tom smislu jedan doprinos. Hvala. **Mimica, I sada još i rasprava poštovanog zastupnika Ratka Gajice. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ja ću ovdje iznijeti neke primjedbe kojih se pribojavam, prije svega zbog toga što nekako ne vjerujem da intencija zakona koji ima pretenciozan naslov neće biti provedeno. Najprije nešto u uvodu prije nego budem rekao nešto o tekstu zakona. Zakon bi trebao urediti utvrđivanje i provođenje regionalne politike ja mislim po sadržaju, po propozicijama, po nosiocima i još nekim drugim elementima da se izvede ono što hoćemo, ono što planiramo zakonom ili drukčije rečeno, dakle trebalo bi urediti osmišljeno stvaranje i provođenje regionalne politike. To je, moram od toga poći kad se govori o sadržaju zakona naprosto s idejom vjerujem li da će to proći ili neće. Vi ste gospodine državni tajniče rekli uređuje se. U jednom trenutku rekli ste uređuje se. Ja na žalost mislim ne, nego da se samo radi o tome da se materija naznačava u vrlo načelnim kategorijama. Ovdje se radi primarno ne o poticanju regionalnog razvoja, nego se radi o uređenju regionalnog razvoja, a to je prosto kako bih rekao poluga politike gospodarskog razvoja Republike Hrvatske. To nije tako nevažno. Mi onim što se zove regionalni razvoj želimo na neki način upravljati ukupnim razvojem Republike Hrvatske. A ako ovaj zakon donosimo u zeit notu vremenskomu i radi toga da udovoljimo nekim zahtjevima i kriterijima Europske unije, onda ja mislim da da zapravo odgovaramo na ono što traži Bruxelles, a ono što je potreba Republike Hrvatske da ne odgovaramo na to pitanje u cjelini, a ono mi se čini primarnim. E sad nešto oko teksta zakona. Najprije da budem jako uprošćen, možda čak i nekorektno uprošćen onako statistički. Ova tema Zakon o regionalnom razvoju ne može biti stavljena u 35. članaka na dobar način, naprosto nije moguće. E sad, ja ću vam navesti nekoliko stvari koje mislim da to podupiru. kad govorite u zakonu o cilju onda je povezanost prioriteti ravnomjeran i održiv razvoj. Kad se govori o načelima razvojne politike onda je solidarnost, jednake mogućnosti, partnerstvo i suradnja, različiti izvori financiranja, praćenje i vrednovanje, skladno i uravnoteženo uvažavajući autonomiju itd. To su sve načela. Nešto konkretnije kod planiranja. To je Strategija Republike Hrvatske i Strategija županijskoga razvoja I sad kad sad ću ja moj dojam, moje mišljenje kako god hoćete svesti na slijedeću stvar. Da bi vjerovao nepodijeljeno da Zakon o regionalnom razvoju može proizvesti učinak koji mi hoćemo on po mom mišljenju mora imati tri stvari unutra. Prva je utvrđivanje, ocjenjivanje, utvrđivanje stupnja razvijenosti pretpostavljam radi želje da utvrdimo debalans u razvoju pojedinih područja. Druga stvar i to unutra ima i čini mi se relativno dobro razrađeno. Druga stvar koja tu mora biti to je operativno planiranje, a to znači mjere i zadaci itd. tempo kojim će se ti planovi provoditi da se otkloni ovo što smo utvrdili ili da se popravi ovo što smo utvrdili. I treća stvar koja u zakonu mora biti to je tko je nosilac tih planova i u izradi i u realizaciji i tko u konačnici nosi odgovornost da se ti planovi, da će se ti Ove dvije stvari, dakle ovo utvrđivanje stupnja razlika u razvijenosti je unutra. A kako ćemo to popraviti? Planove, nosioci i odgovornost to u zakonu nemamo. ja mislim da manjak tih dviju važnih stvari je ogroman manjak ovog zakona. Volio bih da se to bez ovih stavki realizira. Ne vidim kako će to samo od sebe. I upravo radi toga i rekao sam malo prije bojim se da ovaj zakon neće realizirati i svrhu koju zadajemo naslovom i koja proizlazi iz naših želja i očekivanja da se to ostvari. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Hvala vam lijepa. I prije kraja rasprave još je jedna replika, poštovani zastupnik Luka Denona. pojedine regije. Na žalost kako ovdje piše u zakonu bez regionalizacije. E sad, ako se te politike regionalne politike ne mogu, ne mogu se provesti na način kao što u ovom zakonu piše, kada je još uvijek u glavama imamo statističke regije tako da je recimo jadranska regija je od Istre do Dubrovnika. Probajte mi reći kako će se, ja ne znam kako, ali to partnerstvo koje će onda osmišljavati zajednički razvoj takve jedne regije sumnjam da ćemo ikada doći do kvalitetnih projekata koji će zadovoljiti svih, pa da kažemo sada ćemo razvijati ne znam potrebu da se napravi tunel kroz Učku, jer trebamo povezati istu sa željeznicom. Siguran sam da to neće moći proći. To je jedan razvojni projekat koji neće moći proći. Ali i te regionalne politike koje bi trebale biti slobodne, takva politika mora propustiti ministar, jer ako ih on ne propusti onda od toga nema ništa. Džabe što onda regije, odnosno županije, možda i zajednički dvije, tri županije promišljaju razvoj u jednom dobrom pravcu, ako to ministar ne propusti od toga neće biti ništa. Evo to je isto manjkavost ovog zakona. Mislim da bi trebalo više vjerovati ljudima koji rade u jedinicama lokalne samouprave, ipak oni nisu toliko ja bih rekao …/Govornik se ne pravilno voditi razvoj svoje regije na dobrobit svojih građana u regiji, i naravno na dobrobit građana cijele Hrvatske. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. I odgovor na repliku poštovani zastupnik Ratko Gajica. poštovani kolega, ne možete i nije moguće provesti bilo kakvu politiku regionalnog razvoja, ako nema plana regionalnog razvoja. Ono što, ja se s vama slažem da je to manjak. Mi bismo morali imati čvrstu povezanost između strategije regionalnog razvoja za koju ja također mislim da bi trebalo da odgovara ovaj Dom. I planova regionalnog razvoja za koje mislim da bi trebao da odgovara Vlada Republike Hrvatske, a ne ministarstvo. I ja se također slažem i zato kažem maloprije da se pribojavam da ovaj zakon ovako kako je napravljen neće garantirati, da ćemo imati te planove i da ćemo imati tu povezanost, i da ćemo imati nosioce i da ćemo u konačnici znati tko je odgovoran da se to provede. Utoliko i ja se slažem da ne znam kako će se to provesti. Hvala lijepa. I još završnih 5 minuta u ime kluba HNS-a ima poštovani zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. lijepo. Pa želim posebno naglasiti, naime tema regionalnog razvoja sasvim sigurno zavrjeđuje i u pripravnom dijelu, a i u diskusiju, u razgovoru, u raspravi u ovom Hrvatskom saboru sasvim drugačiju dimenziju, sasvim drugačije uvjete nego je se to desilo. Pa u ime kluba želim još jedanput podcrtati da je regionalni razvoj moguć jedino i u slučaju kad napravimo sustav koji će omogućiti da svi dijelovi ove države pridonose održivom razvoju i nacionalnoj konkurentnosti, boljim povezivanjem, prije svega lokalnih, regionalnih potreba sa dostupnim nacionalnim sredstvima namijenjenu regionalnom razvoju, da moramo voditi računa da osiguramo mogućnost da stope rasta slabije razvijenih jedinica dugoročno nadmašuju stope rasta iznadprosječno razvijenih jedinica, a isto tako i pri tome se ne smije ograničavati rast vodećih regija i što u svakom slučaju i nije baš jednostavan zadatak. Drugo vrlo važno, a to smo i u proračunu vidjeli, da kapacitet našeg nacionalnog proračuna jednostavno nema mogućnosti i ne daje mogućnosti za regionalni razvoj i upitno je da li je uopće u kapacitetu nacionalnog proračuna mi imamo dovoljno one potrebne nacionalne komponente u bilo kojem projektu, pa da i sad imamo i ne znam koliko tih projekata napravljeno. Prema tome, vrlo važno je vrlo važno je koliko transparentno će se indeksom razvijenosti definirati općine i gradovi i županije koje će ući u područje potpomognutih područja, a isto tako je važno koliko će uspješno država omogućiti općinama i gradovima i županijama kroz fiskalnu decentralizaciju i kroz potpore iz državnog proračuna, temeljem vrlo jasnih kriterija, a ne političkih da da one projekte koje imaju spremne do jedne faze gotovosti, da ih pripreme do one faze koja je nužna i koja je propisana i da slijedom toga onda imamo ili pokrenemo regionalni razvoj u okvirima mogućeg, ali ponavljam nama velika opasnost prijeti u kapacitetu nacionalnog proračuna i nadam se da ministar Šuker koji je preuzeo tu funkciju i kao potpredsjednik Vlade da vodi računa i da će biti potrebna podrška i resornom ministarstvu, a i svim našim općinama i gradovima da ono što ih pripada, ono što ima mogućnosti, ono što im daje šansu da se i to realizira. Hvala vam lijepa. I u ime predlagatelja završnu riječ zatražio je državni tajnik gospodin Karlo Đurašić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, uvažene saborske zastupnice i saborski zastupnici. Meni je uistinu, vam se zahvaljujem na ovim svim komentarima. Žao mi je što vas nema više, ali to samo govori i veseli me, govori od ozbiljnosti teme, govori da ste i vi, da je i ovaj Dom shvatio da je ovo važan zakon, da je ova važna tema za raspravu i tako da me uistinu veseli. Da ne bi zaboravio, htio bi odmah na početku reći da predlagatelj prihvaća prijedlog amandmana sa sjednice Odbora za regionalni razvoj, šumarstva i vodnog gospodarstva u Saboru održane 10. prosinca 2009. godine. Znači, kao što sam rekao, Znači, kao što sam rekao, uistinu me veseli način na koji ste se vi uvaženi saborski zastupnici i zastupnice uključili u ovu raspravu, jer ovo je uistinu jedna važna materija i kojom se ne može tako olako prići. Da je važna, svi dobro znamo da već 6 godina je ona u pripremi, odnosno 2002. godine se već počelo o tomu razmišljati, a u posljednje dvije godine osnutkom ovoga ministarstva, te radnje su intenzivirane do te mjere da smo mi na terenu održali 124 radionice, i da su u izradi ovog zakona i Strategije regionalnog razvoja učestvovale svi relevantni čimbenici ove zemlje. Znači od lokalne, regionalne, do državne samouprave. Ja se ipak moram osvrnut na neke ovdje izrečene primjedbe iako sam učestvovao na svim saborskim odborima i na svakom od njih sam se maksimalno trudio objasniti što je to regionalna politika, što je to regionalni zakon. Koliko to znači EU to sam rekao na početku svoga izlaganja. Ako jedna EU ulaže 35% svoga proračuna, odnosno 308 milijardi eura godišnje u regionalni razvoj, odnosno u koheziju to govori o 2 stvari. Govori da ona predaje tomu veliku važnost i još jedna druga, žao mi je što nema saborskog zastupnika uvaženog Grubišića, govori o problemima koji vladaju u Europi u pogledu regionalnog razvoja i ravnomjernog razvoja. Tako da nismo mi izolirani od tog. Isto tako moram reći da su ovakav zakon kao mi jedna Rumunjska donijela 1999. godine, 10 godina prije nego što je postala kandidatkinja za ulazak u EU, a svi dobro znamo da u prvih 9 mj. ta ista Rumunjska nije iz kohezije, odnosno strukturnih i kohezijskih fondova uspjela privući ni jedan jedini centar. Prema tome, ja se slažem da se uvijek može više, da se uvijek može bolje, kao predlagatelji smatramo da je ovo jedna dobra podloga, opet ću reći. Jedan dobar okvir koji će se normalno kao što sam rekao prije pošto nema iskustva ni u EU praksa će pokazati da li se on treba mijenjati ili ne. I zato on izgleda tako uprošćen. Druga je poanta zašto on tako izgleda uprošćen. Svi zakoni se donose piramidalno od vrha prema gore, znači nešto se dopiše i primjenjuje se prema dole. Ovaj zakon je nešto sasvim obrnuto kako bi Englezi rekli razumije./… ja ću reći odozdo prema gore. To znači da ovaj zakon kreće od najmanje jedinice, znači od lokalne jedinice, od grada, općine preko regionalne jedinice do središnje jedinice. Tu recimo nitko nije spomenuo tu bazu projekata što je po meni jedna od najvažnijih stvari jer bez projekata mi nećemo povući ni jedan jedini eur iz EU. Baza projekata, je ta baza koja je osnovna jedinica za povlačenje novaca iz strukturnih i kohezijskih fondova. E a bazu podataka punu lokalne i regionalne jedinice. Koliko će je puniti toliko će novaca povući. Ovdje ne bih se složio ni s konstatacijom da ovaj zakon ne ide u smislu decentralizacije. A kud ćete veće decentralizacije da lokalne i regionalne jedinice imaju svoju strategiju, da imaju svoje agencije koje pripremaju projekte, da imaju tu povlasticu da same nominiraju neke stvari, ali i odgovornost da odgovaraju ukoliko se taj novac ne povuče. Ja ovdje ne bih htio ulaziti u užu raspravu, ali moram reći da ove 3 statističke regije one nisu niti će one iziskivati neke velike kapacitete ljudske pa ni novac. One su tu stavljene da bi se prema indeksu razvijenosti mogle odrediti određene omotnice iz strukturnih i kohezijskih fondova koje pripadaju tim statističkim jedinicama. A koliko će novaca one povući opet zavisi od ovih dole jedinica. Također bih se htio osvrnuti na jedno važno tu se nekoliko puta provuklo da li je ovaj novi zakon derogira ostala 4 zakona? Ne, on ih ne derogira. Prošle godine smo donijeli Zakon o posebnoj državnoj skrbi koji vrijedi do 2016. godine, a da li će oni promijeniti, da li će oni doživjet neke promjene u EU? Hoće, jer EU ne prepoznaje ni područja od posebne državne skrbi ni brdska ni nizinska područja, ona poznaje razvijena ili nerazvijena. I znači poznaje područja koja treba potpomagati. I to je to. Međutim, neće se mijenjat stečena prava. Isto tako ako su pogotovo imamo u ovim područjima od posebne državne skrbi poduzetničke zone. Te poduzetničke zone su osnovane na temelju toga zakona i imaju uporište u njemu, neće se za 2 godine to promijeniti, pa će reći nemaju ti poduzetnici olakšice, to nikako. Znači, da i tu stvar raščistimo. koju sam čuo je bila da naš proračun ne predviđa ni razvoj, da naš proračun ne prepoznaje dovoljno regionalni razvoj u 2010. godini. Ja mogu reći sa stanovišta mog ministarstva, našeg Ministarstva regionalnog razvoja da je naš proračun na razini prošle godine prije ona 2 rebalansa, znači 2 milijarde i 150 milijuna kuna i da je to jedini proračun u RH kojeg 89% ide u razvoj. Vjerovali vi ili ne to je tako, 89% proračuna ide u razvoj. Prema tome, isto tako žao mi je što nema uvaženog saborskog zastupnika Grubišića, ali igrom slučaja došao sam iz jednog ministarstva prije toga iz kojeg je znatno, znam brojeve koliko je u Slavoniju uloženo, ja se slažem da je uvijek malo. A isto tako mogu reći podatak iz mog Ministarstva sadašnjega da je recimo, pred 10 dana sam posjetio Brodsko-posavsku županiju trenutna su ulaganja u Brodsko-posavskoj županiji 400 milijuna kuna. U ovom vremenu recesije ja smatram da je to sasvim dosta kad u isto vrijeme u Dubrovačko-neretljanskoj ulažemo recimo 82 milijuna kuna. Prema tome, ja znam da je Slavonija stradala, ali ova Vlada i ovo ministarstvo itekako vodi računa o područjima koja su doživjela neka stradanja. Iz svega ovoga, ja bi mogao tu, evo imam tu puno natuknica odgovarat, ja se nadam, kako je rekao i predsjednik odbora, u 1 mj. bit će tematska sjednica gdje ćemo neke stvari odrazgovarat, gdje ćete moći čuti još nešto najvjerojatnije novo. A sad s obzirom na sve ovo i na kako je ovaj zakon zamišljen, predlagatelj predlaže još jednom da se ovaj zakon usvoji. Hvala lijepo. Zahvaljujem gospodinu državnom tajniku. Sada ovim zaključujem raspravu o ovoj točki dnevnog reda, a time i današnji rad Hrvatskoga sabora. ovoj točki ćemo glasovati kada se steknu uvjeti. A za sutra najavljujem početak rada u 9 sati i 30 minuta i to najprije glasovanjem o raspravljenim točkama, a nakon toga slijedi rasprava o Prijedlogu za pokretanje pitanja povjerenja ministru mora, prometa i infrastrukture Božidaru Kalmeti. Evo nadam se da će ovih 11 zastupnica i zastupnika koji su u dvorani imati dovoljno vremena da o ovom rasporedu obavijeste svoje kolegice i kolege. Hvala lijepa. Do sutra doviđenja.